lepa. Replika Janja Sluga. JANJA SLUGA (PS NP): Hvala. Samo toliko, da ne bo ostalo tole. Sprenevedanje pa obračanje besed zopet v zraku. Jaz nisem nikoli niti z eno besedo obtožila Policije ali pa pritiskala na njo. Obtožila sem vas in vašega šefa, da se razumemo. Vi ste tisti, ki hodite tja in dajete Policiji navodila. Nikoli in nikdar nisem govorila, da je Policija kakorkoli kriva ali pa, da želim s svojimi besedami, s svojimi razpravami sedaj pritiskati na policiste, ker zoper obračate besede in to sem že tudi povedala, da boste naredili. Kar se pa tiče SMC. Veste mi smo iz SMC v resnici odšli, ampak smo odšli iz SMC po tistem, ko je SMC zapustil nas in ne mi njega. Levica): Jaz vem, da Janez Janša zbira kadre po sistemu slabše je boljše je, ampak da vi kot sekretar ne razumete, če vam jaz lepo povem, da je šest ur bila cesta zaprta z gasilci, s policijskimi kombiji in vi pravite ja, če ni prijavila pa ni prijavila. Sprašujem vas kdo bo plačal 6 ur dela Policije, gasilcev, ker storilca niso našli in po takem sistemu je vam najlažje kriviti

Hvala lepa. To pa, da me sekretar obtoži tega, da ga ne poslušam oziroma, da celo zavajam to je malo lepša beseda za laž je pa nedopustno popolnoma. Zanima me par stvari. Ključnim zadevam ste se izognili in obračali besede. Sekretar torej vi ste osebno vedeli vse o predkazenskem postopku. Govorili ste o dopustih in pritiskih na tem, da naj bi se oblikovala neka kazenska ovadba to ste sami rekli. Nismo vam tega očitali. Kot dva. Solzivec je kemično orožje po vseh konvencijah. Je bilo tudi uporabljeno v 1. svetovni vojni in v 2. svetovni vojni. vojni. Tretjič. Otroci, ki so se igrali na igriščih v Ljubljani niso protestirali pa so morali bežati pred solzem ne govorim o huliganih, ampak o sorazmernosti uporabe prisilnih oziroma kot je ne vem kako jim vi rečete sredstvih. Kje je opravičilo za napačno navajanje, obtoževanje? Obtožili ste nas direktno, da smo mi poslali kuverte z naboji. Gospod Kangler, lahko zahtevamo prekinitev vse dokler ne bomo magnetogram pa gremo prebrati točno kaj ste rekli, ni problema. Kar se pa tiče Tacna. Ko so to poročali javni mediji naj vam bo to všeč ali ne in med temi, ki so v tako imenovanem kazenskem vodu kot jim sam rečem sta tudi dva do pred kratkim vodilna policijska delavca. delavca. Vseeno, preberite si članek ne rabite me vmes zasliševati. Je pa resnično to, kar je kolegica opozorila, obračate besede in zelo bliskovito se izognete neprijetnim vprašanjem. Kdaj boste prišli po dokumentacijo na Računsko sodišče to je bilo direktno vprašanje. Če že veste vse o predkazenskih postopkih, potem boste vedeli tudi kaj o tem. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Anja Bah Žibert, postopkovni predlog.

Is si jih in še enkrat potrjeno. Zdaj pa poglejte, predsedujoči, to, kar se dogaja v tem Državnem zboru, to res presega vse meje. Metke so dobile družine. Ni važno, čigave. Družine so dobile, družine, ki imajo majhne otroke… (PS SDS): In ne dovolim, res ne dovolim, da govorite tukaj, da si sami pošiljamo metke.

Najprej zahtevam seveda, da se kolegica Violeta Tomić opraviči, kajti jaz nisem pošiljala nobenih metkov. Ne delajte se norca, res. Pa prosim, da me ne moti, spoštovani. A veste, kaj pomeni dobiti metek? se vi sploh zavedate, kaj govorite? Danes sem poslušala tukaj, tekla bo kri. Zdaj že govorite, dobila boš metek, nisi ga še dobila. Pa dajmo, predsedujoči, res prosim vas, dajte zaščitit ta Državni zbor v smislu, da bomo vendarle se pogovarjali normalno. Menda ja nismo tako daleč, da bomo nekomu že privoščili, da dobi metke na dom in da dobijo to družine.

Hvala lepa. Spoštovana kolegica Anja Bah Žibert, vi veste, da to po sami vsebini poslovnika ni poslovniški predlog, namreč jaz nimam nobenih pooblastil, da kakorkoli zavežem usta komurkoli. Lahko pa apeliram na vas, da se vsi vzdržite kakršnihkoli obdolžitev, kdo je komu kaj pošiljal. Jaz verjamem, da bo v zvezi s tem, da bodo pristojni organi opravili svoje. Nadejam se, da bodo kmalu znani izsledki kakšne raziskave. Jaz mislim, da smo, kar se tega tiče, vsi v enaki koži tu. In enako bomo trpeli posledice, če se ne bomo sami v zvezi s tem vprašali, ali je še prav, da se na tak način obkladamo, ali ne. mi smo danes na seji, na kateri obravnavamo specifične točke. Ta, o kateri se na veliko pogovarjate, ta ni prav izrecno zapisana. In jaz predlagam, da se vendarle osredotočite vsi na samo sejo, na tisto, čemur je bila namenjena oziroma zakaj je bila sklicana, in se nehate obtoževat eden drugega, kdo je komu karkoli pošiljal. Postopkovni predlog, Nataša Sukič. Spoštovani predsedujoči. Mogoče pozovite še dodatno ta moj postopki predlog, ne samo obtoževat, ampak res načrtno interpretirat, kaj je kdo mislil, zato da se potem samo še poglablja ta razkol med torej levo stranjo parlamenta in desno stranjo parlamenta. Mislim, da to res ni dostojni nivo razprave. In prosim, da enostavno tudi ta poziv naslovite. Saj ste ga zdaj že v bistvu precej naslovili, no, ampak res to ni prav. Provokacija, ki si je privoščila kolegica Žibert, rodi pač kontraprovokacije. In to nikamor ne pelje. Tako da prosim, da opozorite. Hvala. Postopkovni predlog, Robi Pavšič. ROBERT PAVŠIČ (PS LMŠ): Ja, hvala lepa. Samo gospodu Kanglerju bom prebral iz magnetograma točno, kaj je danes povedal, ker je že narejen: »Saj nas tudi skrbi večkrat za našo varnost ne glede, kam pripadate, varnost poslanca. Danes smo priča spet pritiskom, kjer nekateri, kjer sledijo koaliciji KUL, pošiljalo koaliciji vladni pošto z naboji, vznemirjajo družinske člane. Je to normalno?« In še enkrat ste se oglasili s to tematiko: »Nimam informacij, da bi kdorkoli od vas dobil v tem danem trenutku tudi kakšno takšno grozilno pismo in naboj v tem danem trenutku. In očitno nekdo, ki podpira koalicijo KUL, ki se borite razbiti vlado, grozi, vznemirja družinske člane, posamezne politike in predsednike političnih strank s takšno pošto. Verjetno me sedaj razumete.« To ste rekli.

Zavržno je, da eden drugega obtožujete, kdo je komu karkoli poslal, glede nato, da policijsko delo v zvezi s tem očitno ni bilo opravljeno, še opravljeno. Računam, da bo. Ampak glejte, to nas oddaljuje od te seje. Jaz mislim, da bi bilo prav, da se pogovarjamo, oziroma ne jaz mislim, poslovnik nas napotuje na to, da se pogovarjamo o tem, čemur je seja namenjena. Tako, da predlagam, da gremo naprej in da se osredotočimo pač na te točke dnevnega reda. Besedo ima Matjaž Nemec, pripravi se Miha Kordiš. MATJAŽ NEMEC (PS SD): Hvala lepa in dober večer v mojem imenu. Politiki se moramo zavedati, da vsakemu vzroku sledi tudi posledica. Vse, kar naredimo, vse, kar rečemo, prej ali slej je v pozitivnem ali pa v negativnem po nas, torej smo lahko nagrajeni ali pa ne nagrajeni. Torej tudi vi, predstavniki vlade, koalicije, se morate zavedati, da ni dolgo od tega, ko ste dobili zelo veliko zaušnico ljudi – ne od opozicije – na referendumu. In to je merodajen podatek, katero se morate za prihajajoče volitve tisti, ki boste sodelovali, Kajti ta razgradnja, razprodaja ugleda, ki smo ji priča v zadnjem letu in pol, nima meja. V tujini nas vidijo kot tiste, ki zavračamo Jude, ne maramo muslimane, smo alergični na drugo barvo, smo tisti, ki omejujemo homoseksualce ali pa želimo omejiti svobodo ali pa pravico do splava. Smo tisti, ki na nek način omejujemo svobodo medijev in omejujemo svobodo sodstva. To niste samo vi, to smo vsi. Tudi jaz, ko grem v tujino, bodo rekli, ta je tisti, ki prihaja iz te države, ki je postala nova Poljska, nova Madžarska. In ravno taisti model je, kot radi v žargonu rečemo, copy-paste, se uveljavlja tudi v Sloveniji. Sproducirati čim več afer, da ljudje že v neki anomaliji dvigajo roke iz nekega obupa in dejansko mižijo pred tem, kar se vsakodnevno dogaja na področju politike in ne samo njihovih Tako smo v zadnjih nekaj dneh bili priča neskončnemu številu afer. Na področju Ministrstva za pravosodje minister za pravosodje ne dviguje sodne pošte. Minister za kulturo je soočen pred odborom zato, ker se financira društvo, ki nosi javni pomen, ki je organizirano kot društvo javnega interesa in ga neposredno financiramo iz našega proračuna, to društvo pa idealizira nacistično ideologijo. Ali pa primer ministrice za šolstvo, ki je dejansko Ustavno sodišče znova in znova dokazuje, da so odloki, ki se sprejemajo na vladi, nezakoniti. Enako velja tudi za Ministrstvo za notranje zadeve. dejansko vaši odlok, nekaj od njih, ali so bili razveljavljeni Ali pa so bili dokazano neustavni. Govorim o vladi, predlagali ste jih pa vi, pisali ste jih vi iz vašega ministrstva. Ali pa največja anomalija anomalij. Na največji protest 5. 10., v katerem so uporabljena represivna sredstva v takšni obliki kot še v zgodovini jih ne pomnimo, vsak sedmi protestnik je bil dejansko deležen, kakorkoli že statistično, neke represivne aktivnosti ali pa akcije. Vsak sedmi, 3 tisoč jih je bilo v torek, 5. 10., in je bilo uporabljenih 400 nabojev takšnih in drugačnih in da ne govorim o ostalih represivnih sredstvih. Zakaj je pomembna podatek, kaj se je dogajalo teden kasneje? Zato, da se lahko razumemo, da 5. 10. so gotovo bila uporabljena prekomerna sila, ker je nemogoče, da se tako ravna s samo 3 tisoč protestniki. In ko gospod državni sekretar, to je larifari, kar govorite. Imamo pod drobnogledom 11 protestov, ki so bili tako ali pa drugače sporni, od tega potekajo pri treh notranji nadzori. Vsaj pri enem od notranjih nadzorov je bilo dokazano, da je direktor slovenske policije vplival v končno poročilo – vplival. vplival. Direktor je priznal, da je vplival v končno poročilo. Še več, direktor policije je priznal, da se je z nadzorniki, ki jih je on imenoval, teh jih je 5, dobil pred izvedbo nadzora in po izvedbi nadzora. Torej, spoštovani, ko govorimo o kredibilnosti policije, tisto, kar je potrebno, je, da se vsi izločite tisti, k prihajate iz sveta politike. In ne mi govoriti, da direktor policije ne prihaja iz sveta politike, ker je jasen simpatizer, če ni še član stranke SDS. Zakaj? Ker je bil prej sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve in je zasedal enako ali pa isto funkcijo kot vi. Tisto, kar je zaskrbljujoče, je, vi 44. TRAK: (TB) – 17.55 (nadaljevanje) lahko prodajate pravljice o tem, da ste vi motivirali policiste v času hudih protestov, da ste prišli preverjati, kaj ste rekli, 40 člansko delegacijo iz tujine, ki je prišla v Slovenijo? A bog pomagaj, vi ste prišel, gospod Franc Kangler, ste res veliko pomagal k temu, da bodo kaj, v policiji izvajali svoje naloge, za katere ste rekli sami, so neodvisni in oni odgovarjajo. Ne mi reči, da ko ste v osnovni, srednji, na faksu pisali test, vam je pasalo, če vam je profesor stal za ramenom in gledal, kaj počnete. Tako ste počeli to vi. Vi, direktor policije, za gospoda Predaliča še poizvedujemo, Žan Mahnič. Žan Mahnič, kakšna pooblastila pa ima Žan Mahnič, da je sredi akcije na OKC-ju oziroma CVZ-ju? To je absolutna zloraba vašega položaja in oblasti in moči. Torej, gre za evidentno zlorabo policijskih aktivnosti v politične namene in me ne boste prepričali, da pri teh nadzornih organih oziroma nadzornikih in nadzornih skupinah, ki ste jih imenovali vi, da bo delo opravljeno nepolitično in samo strokovno. Ne boste me prepričali. Zakaj? Ker je direktor že priznal njegovo vlogo pri pripravi prvega poročila, govorim o rumenih jopičih. Branko Grims pravi v stališču stranke SDS, da so rumeni jopiči, niso nič naredili in bili po krivici umaknjeni iz trga, Prešernovega. Pa, ali je gospod Grims sploh prebral poročilo? Ni res, da niso nič naredili. Zasluženo so bili umaknjeni in vi veste, kaj piše v poročilu in jaz tudi vem, kaj piše v tem poročilu. Še več, na vprašanje dr. Olaju, ali je kdorkoli od policije svetoval, takrat, tistega 25. 6., ko so bili odstranjeni jopiči, da se umakne tudi večji del množice, kot se govori, iz krogov policije, nismo dobili odgovora in vse je nam pripisovat, da ne sočustvujemo s policisti. Gospod Kangler, vi ste ena od redkih vlad, če ne edina vlada, ki ste uspeli združit dva sindikata, ki sta večkrat imela zelo različna mnenja in vam lahko garantiram, da policisti so kritični do vas, sram jih je in to, da mi ne govorimo toliko o policistih, kot o žrtvah, je zaradi tega, ker to so ljudje, ki so pokončni in niso tako kot vi, ki »lecimirite« iz dneva v dan, kako ste ubogi, nesrečni, ker se vam dogaja krivica. To je vaša odgovornost. Za vaša dejanja sprejmite odgovornost in prej ko slej se bo na volitvah tudi to pokazalo. Za vas osebno nekoliko manj, ker prihajate iz majhne stranke, ki nima veliko političnega kapitala in ste tukaj začasno, mogoče za stranko SDS, nekoliko bo to bolj veljalo. Tako da, spoštovani, tukaj gre vselej za prikrito agresijo, ki je s stopnjevanjem verbalne in potem fizične, na nek način, bila izpostavljena na treh protestih, ki so bili dokazano prekomerno agresivni s strani policije, katere policisti ne želijo niti več biti del zaradi politike, ki jo vi izvajate. Glejte, zelo težko je v danih okoliščinah ohranit mirno kri. Zakaj? Zato, ker se dogajajo na dnevni bazi nepravičnosti in nepravice. Ne samo za nas, politiko, ki smo tukaj, ampak ljudi, zunaj, jih zmerjate, jih dejansko spravljate v položaj, ko v lastni državi se ne počutijo varne, ne počutijo se, da bi lahko realizirali svoje ambicije in se ne počutijo svobodne in to je tisto ključno, kar se je zgodilo v zadnjemu letu pa pol. Vse zastonj mi govorite, kakšna je brezposelnost, kakšna je zadolženost. V času, ko nimamo niti zlatega pravila več, v času, ko se zadolžujemo na dnevni bazi. Kaj pomaga državljanu, da imamo rast GDP-ja ali pa nizko brezposelnost, ko jih je velika večina takšnih, ki dejansko se počuti nesvobodne, še več, nezmožne se preživljat iz dneva v dan. To so številke, kar kažete vi, mi vam pa pripovedujemo, kaj je življenje. Tako da, spoštovani, nasilje je bil cilj, kot kaže, s, kot preventivna uporaba sile, ki je hotela, da bi se protesti spremenili v nasilne proteste. Ne morete vsem reči, da so huligani, spoštovani, kajti mi smo, govorim o KNOVS-u, soočili direktorja, ko je na vprašanje Bakovića, kolega iz Poslanske skupine SD, vprašal direktorja policije, ali so zaznali, da se bo 15. 9. zgodil incident oziroma, da se bojo izpeljali nasilni protesti. Direktor policije je rekel, da ne. Namestnik,

nad policisti tega dne. In tega policija ni vedela, zato se jaz sprašujem ali je to načrtno. V poročilih tega ni. O tem smo že govorili kako se je ocena, varnostna ocena delala, ki je imela oznako mimogrede B, to je srednja ogroženost, potem ko so se zgodili nasilni protesti. Tudi primerjava med 5. 10., torek in sredo kasneje, kaže na to, da se je lahko relativno isto število protestnikov obvladovalo brez kakršnegakoli strelnega naboja ali pa uporabljenega solzivca ali pa vodnega topa teden kasneje. Zakaj je bilo potem teden kasneje možno izpeljati proteste na miren način in kdo je teden prej sprovociral nasilne proteste v času, kot je bilo že rečeno, da so bili v parkih otroci, dedki, babice, mamice in ko ste čez noč na dopisni seji, na dopisni seji ste uveljavili 9. člen, na dogodek o katerem ste vedeli že leto prej, o protestih, ki so se dogajali že leto pa pol prej, vi ste pa presenečeni aktivirali 9. člen in Ljubljančanke in Ljubljančani, Slovenke in Slovenci oziroma državljanke in državljani naslednjega dne so se zbudili v ograjeni državi. Ni nikogar na tej Vladi, ki bi znal jasno in glasno in na človeški način komunicirati z ljudmi kaj se pravzaprav dogaja. In tudi ta prevzem s strani stranke SDS, celotne policije. Ne govorim samo o predsedniku Vlade in ministru, govorim o NPU, govorim o GPU, govorim o KRIM policiji. Torej takšne represije s strani politike v odnosu do policije še nikdar nismo imeli. In Franc Kangler, brez zamere, vi tukaj niste velik igralec, velike igre igrajo nekateri drugi fantje, ki niso ne kompetentni in ne usposobljeni za to, bojte se pa tistih, ki vam pomagajo in zato je nujno potrebno depolitizacija policije takoj po volitvah, dati policistom spet veljavo, dati policistom spet ugled, vrniti jim ugled, da bodo policiste in policisti ponosni hodili v službo, ne pa kot sedaj, ki dejansko nas na dnevni bazi se samo križajo pred nami politiki, da nismo sposobni narediti te spremembe v družbi in v policiji. Torej, gre za norost, ki se dogaja sredi sredi belega dne, pred nami pred očmi in tako kot je rekel filozof Dolar, represija je izključno in samo izraz nemoči in ta agresija je izraz nekompetence in nesposobnosti in zato se vam dogaja ulica in je vse zaman, vi pozivate na volitve, spoštovani. Koliko ste pa dobili, vaša stranka? Vi pozivate naj se opogumimo, 46 glasov. Ljudje vam bodo povedali. Ni zaman, da vam je pač uspelo ugrabiti demokracijo tudi v Državnem zboru, in da nekateri posamezniki se ne razumejo zgodovinskega momenta spremembe družbe, ki ni ne pozitivno, ampak ne negativno. Ampak tako pač je in mi se bomo borili do konca, do volitev in tudi zmaga ni samoumevna, ampak se bomo borili za tisto v kar verjamemo. Vsak v naši državi naj počne za tisto kar je kompetenten. Absolutna delite oblasti, absolutno, ponovno uveljavitev demokracije in še več, in revizije avtoritarizma, ki se vzpostavlja ravnokar v naši družbi. Torej nerad živim v državi kjer minister za notranje zadeve po največji, najbolj agresivni akciji policije pri množičnih protestih koncu dne reče, da je bilo še malo protestnikov aretiranih. A v takšni državi si želimo živeti? Ali si državljanke in državljani ne zaslužimo ministra za notranje zadeve, ki bi znal z državljankami in državljani normalno komunicirati, brez lenuhov, brez prostitutk, brez butlov, brez mevž. Ali si to mi zaslužimo? Kaj smo pa naredili? Ali smo si tako različni, levi, desni, da smo iz tega naredili iz države to kar imamo danes? To je absolutna degradacija družbe, ki si je ne zaslužimo, ne glede na našo bolečo preteklost. Ali si res lahko na tak način delimo, da še potem, ko je na Sveti gori pri Novi Gorici pater organiziral mašo za partizane, kjer je pel partizanski pevski zbor Falanga iz desnice s predsednikom Vlade na čelu obeša patra, ki deluje v smeri sprave. Tudi primorski duhovniki so pomagali pri partizanstvu. Partizani na primorskem so se borili za svobodo in vi dejansko napadate tisto kar bi nas moralo povezovati. Takšno družbo želite? In mi izključujemo v opoziciji? Opozicija je izjemno širokih barv in različnih političnih pogledov. kaj je naredilo enotno ste to vi, ker smo prišli v fazo, ko branimo demokracijo in demokratične ustanove in procese v naši državi. In si nikdar, nikdar nisem mislil, da bom kot tretja generacija v državnem zboru, povojna generacija moral govoriti o fašizmu, da se naš predsednik vlade druži z /nerazumljivo/ in Salvinijem. To so ljudje, ki so proti vrnitvi kulturnega doma oziroma narodnega doma v Trstu. To so ljudje, ki delujejo protislovensko v svojih politikah. To so ljudje, ki imajo iredentistične(?) težnje. A s takšnimi se mi družimo? Ali pa s konservativci iz vzhoda, kje dejansko ženske nimajo več pravice se odločiti o tem, ali narediti splav ali ne, ali pa se tepejo po človekovih pravicah, ki so bile v povojnem času v svobodnem svetu izpostavljeni. Ta držav drvi v nepravo smer in rešitev so volitve. In posledice prej ali slej bodo. Če je padel Gadafijev režim, če je padel Mubarakov režim bo tudi Janšev, brez skrbi, brez skrbi, prej ali slej, tako da ne se tako vehementno obnašati in raje razumite, da je potreba zaradi naših razlik, ki so, sobivati, tudi naši vnuki in otroci bodo morali. In se svet ne konča in začne z nami v tem trenutku, ampak se jutri nadaljuje. In še eno stvar, tudi zelo sem razočaran nad odnosom predstavnikov madžarske in italijanske manjšine v Sloveniji. Takšnega odnosa v samostojni Sloveniji še nismo imeli. Praktično lahko razberemo nabor zelo pomembnih zakonov v katerih sta predstavnika manjšinca posegala. In ti posegi so bili tudi ne samo v zakonodajo, ampak v demokratično sliko naše države. In zelo težko bo zadeve ponovno postaviti na način, da se bomo jutri spoštovali in normalno pogovarjali, ne glede na naše razlike brez zmerjanja in kričanja drug na drugega. To, kar se dogaja v Državnem zboru v tem sklicu je nedopustno in si naše državljanke in državljani tega ne zaslužijo. In zato je potreben reset. Ponovno na volitve, ponovno postaviti odnose, začeti graditi Državni zbor in novo vlado. In le tako se bo naša družba umirila. In le tako se bodo naši državljanke in državljani počutili varne in

Hvala za besedo, spoštovani predsednik. Moram reči, da sem dolgo časa že v parlamentu, ampak moram reči takih nebuloz pa že dolgo nisem poslušal. Bi pa rad opozoril, kolega, da se opraviči. V Poslanski skupini in v stranki SDS nimamo nobenega vpliva na policijo. In če operirate… In ko boste naprej operirali s takimi podatki imejte neke dokaze, ne pa to prodajati kot suho zlato. Mislim, da je dosti tega, da nam obešate neke vplive tam, kjer jih ni, ker to leti na vse poslance, tudi tiste, ki malo bolj mirni poslušamo vaše razprave. In vi govorite o sobivanju? Danes ste imeli možnost sobivati in odločati v tem parlamentu kot izvoljeni poslanci, pa ste se, po domače, podelali in šli ven iz dvorane.

Če jo želi kdo jo lahko potegne nazaj, če ne pa ne. Poglejte, postopkovni predlog je namenjen temu, da se izpostavi kakšno poslovniško vprašanje. Ne zato, da vi dogovorite, da neko razpravo označite za nebulozno ali kakršnokoli drugače. Dajte se držati tega. Saj vem, da vam je težko poslušati eden drugega, ampak vsakdo ima pravico povedati to, kar misli, če je seveda to povedano na spoštljiv način. želi še postopkovni predlog? Kolegica Monika Gregorčič. MONIKA GREGORČIČ (PS SMC): Hvala lepa, predsednik. Za magnetogram in za vašo vednost, ker ste odgovorni za delo Državnega zbora vas moram opozoriti, da je kolega Nemec v svoji razpravi izpostavil kar nekaj varovanih

je resnično označeno s stopnjo tajnosti, ampak glede na dejstvo, da predsednik KNOVS na sami izvedbi nadzora ni želel pritrditi ali pa odobriti prošnji generalnega direktorja dr. Olaja, da bi se celotni nadzor snemal si ne morem drugega kot to, da mislim, da je bilo vse narejeno z nekim namenom prikrajanja dejstev ali pa pripovedovanja in podajanja in podajanja nekih trditev izven konteksta. Toliko v vašo vedno. Mislim, da o tem morate biti seznanjeni. Hvala. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala za opozorilo. Sedaj, če so kakšni podatki tajni prosim, da ravnate v skladu s pravili, ki veljajo za tajne podatke. Postopkovni predlog kolegica Nataša Sukič. NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Ja, spoštovani predsedujoči, dajte povedati kolegici naj ne manipulira na tak način, da se s satelita dol vidi, da manipulira. V isti sapi reče, da je obelodanil

zelo nazorno povedal in pokazal kako on razume parlamentarizem. Ko ste mu vi rekli gospod Krivec to ni po Poslovniku postopkovno je on rekel meni je vseeno. Za mene to je postopkovno. Tako pač razumemo na tak način razumete vi delovanje pravne države. Meni je vseeno. Za mene in za našo stranko, ki trenutno vlada je to postopkovno in je dovolj in ni važno kaj v postopku piše. Prosim, da opozorite gospoda Krivca, da vendarle v parlamentu veljajo neka pravila, da se je treba držati Poslovnika. PREDSEDNIK sem ga. Sedaj ste naredil enako. Sedaj zapravljamo čas s poslovniškimi predlogi, ki to niso. Dajmo povedati, če ima kdo kakšen poslovniški predlog na kateri člen Poslovnika se sklicuje in potem nadaljuje svojo obrazložitev. Če ne poglejte razprave je še 5 ur na koncu bo še verjetno delitev časa boste še vsi lahko razpravljali si povedali vse, kar si imate za povedati, tvitati boste lahko, ampak dajmo se Poslovnika držati.

v javno dostopnem zapisniku in vse to je bilo že povedano na tiskovni konferenci, ki sem jo kot predsednik KNOVS-a imel. Tukaj ni nobene bojazni. Vam predvsem vam odgovorim spoštovani direktor, da bi kakorkoli bil izpostavljen kakršenkoli podatek za oznako. Hvala lepa. Kolegica je lahko brez skrbi. Bom tukaj nehal. Hvala.

Lepa razprava kolega Nemca povedala nekaj, da je največji problem v Sloveniji tisto, kar sem prej povedala, da ni prišlo nikoli do razgradnje komunističnega sistema, ki je danes zavit v globoko državo in imamo Udbovsko ekonomski vzporedni sistem, ki ga je seveda treba vzdrževati. Zakaj tako govorim? Namreč spotikajo se danes od tviterje. Spoštovani Milan Kučan je pred leti, ko ni bilo nobenega Twitterja na neprijetno vprašanje novinarke odgovoril ste že poročena? Ne še? Potem se ukvarjajte s tem. Jaz vas nisem nikjer slišala. Kot drugo, ko je vaš predsednik Vlade hodil na kongres sindikatov policistov se niste zgražali kako to da ne to ni vpliv na policiste? Seveda ne. vpliv ima samo SDS. Vi pa nikoli ne. Kar je še najhujše vam bom sedaj povedala.

Pripravljeni so bili ne samo policisti, ki so bili takrat tipični miličniki. Bila je pripravljena JLA, vojaška policija. Bili so 48. TRAK: (VP) 18.15 (nadaljevanje) pripravljeni kadeti četrtega letnika, vse je bilo pripravljeno za to, da se bo obračunalo. Ampak niso vedeli, na kakšen način. Tako, da prosim vas, vi, ki še danes ne pustite, da bi prišlo do razgradnje sistema in ga morate vzdrževati tako ali drugače, ste zadnji, ki lahko govorite o demokraciji.

različne razprave, in ta zadnja me je res spodbudila, da se tudi sama oglasim. Kar ravnokar smo slišali, da vi si želite razgradnje sistema, vsaj posredno ste to povedali. In točno je temu tako. In na temu delate aktivno že leto in pol. in razgradnja se dogaja prav na vseh družbenih sistemih in podsistemih od medijev do pravosodja, do Državnega zbora, do zakonodajnega telesa, v katerem tudi sami sedite, pa vam je popolnoma vseeno, da / nerazumljivo/ v resnici izvršilna veja oblasti po celoti derogira pooblastila, ki vam grejo. Definitivno se razgradnja sistema dogaja - zato se dogajajo protesti Zato danes tudi sedimo tukaj, zato vas pozivamo na predčasne volitve. Ko pride do tega, da se demokratična ureditev v celoti spremeni v avtoritarno, vsaj de facto je temu danes že tako, je čas, da se reče bobu bob in odide na volitve. In tistega, ki je tako intenzivno strah ljudi, bi se vprašala zakaj. Ker očitno vas je strah. Ker če vas nebi bilo strah, bi že davno odšli na volitve. In te manipulacije, vse te razprave današnje od uvodnih stališč ponovno kažejo na to klasično delovanje te koalicije, v kateri lastna dejanja prepišete na drugega. nekdo že vrsto, vrsto let uporablja absolutno, kategorično sovražni govor zoper manjšine, zoper ženske, zoper kakršnekoli drugače misleče, zoper lezbijke in tako dalje, to nekdo že vrsto, vrsto let počne. Nekdo je normaliziral tovrstni govor. Nekdo je določena dejanja normaliziral, in to, verjemite mi, ni Levica. Tudi si upam povedati, da če poslušamo naše razprave, vsaj sedanjega mandata, sovražnega govora s te strani slišali niste. Večinoma je vselej argumentiran, spoštljiv govor. Na drugi strani je malo drugače. Tudi določeni posnetki, ki jih določeni objavljajo, so malo drugačni. Nekateri drugi spodbujajo k nestrpnosti in sovražnosti že vrsto, vrsto let. In ko normaliziraš sovražni govor, se seveda prenese tudi na druge. Ampak da ulica prevzema govor, ki se dogaja tukaj, tudi to ni res. Tudi to ni res. Po moje velika večina ljudi si želi z mirnimi protesti izraziti svoje prepričanje in svojo željo. Večina večina ljudi je mirno izražala voljo po predčasnih volitvah. Zdaj pa, da govorite, tudi to se mi zdi nekoliko žaljivo, da konstantno poskušate preusmeriti, da to so protesti organizacije, ne vem, Levice, SD-ja in tako dalje, tudi na račun tega, da si je nekdo recimo tudi iz naših strank dovolil udeležiti protestov. Ja, kdo smo pa mi, da bomo prepovedali našim članom, da se udeležijo protestov? Mi tega nimamo, kot imate vi morda, da moraš delovati po diktatu, pri nas je svobodna volja nad vsemi. Če nekdo želi iti na protest izraziti svojo podporo, z naše strani mu temu ne bomo nikoli oporekali. Tudi vi ste v preteklosti protestirali na raznorazne načine, pa vam nihče temu ni oporekal zato. Zato ker je pač pravica do zbiranja in svoboda izražanja ustavno zavarovana kategorija in jo velja tudi podpirati. In tudi Ustavno sodišče vam je reklo, da pravice do zbiranja ne morete razvrednotiti in da je ena izmed najvišje varovanih političnih pravic. govoriti, da je to stvar politike, da politika organizira proteste, ja žalitev do ljudi. Pa kaj vi mislite, da je ljudi tako lahko prepričati in tako lahko zmanipulirati? Zdaj boš pa tisoče in tisoče ljudi pripeljal, s čim? Dajte volit Levico in SD in gremo protestirat? Ma, lepo vas prosim. Pa nekdo mora do tega pripeljati ljudi. Pa, to ste vi naredili. Vrsto vrsto mesecev jih omejujete, jim jemljete pravice, jim jemljete osnovne pravice in svoboščine, in ko odidejo na ulice in vam izrazijo svojo voljo, svojo željo po volitvah, še tega ne sprejmete, ampak krivite opozicijo češ, vi ste krivi, vi ste jih dali. 49. TRAK: (NM) – 18.20 To je čisto podcenjevanje ljudi. Ni noben problem, to sem že vajena z vaše strani, da če, ko seveda, ko teče govor o človekovih pravicah in svoboščinah, sem sama zelo občutljiva kot nekdo, ki se je vrsto let s tem ukvarjal. In vaša reakcija zdaj že parkrat, vključno z državnim sekretarjem in tako dalje, če sem malo bolj, bomo rekli, pa niti ne mislim, da sem glasna, zdaj ne vem, če sem do kolegov glasna, z vaše strani dobim po tiho, pa z ročicami kao, umiri se, in tako dalje. Glejte, ko je govora o človekovih pravicah in svoboščinah, ko je govora o Ustavi, ko je govora o zakonu, bomo na tej strani vselej zagovorniki glasni tega, da se ubrani demokratično državo, da se ubrani Ustavo in zakon. Kot je rekel spoštovani sekretar, sekretar, zakon je zakon, Ustava je Ustava. Zelo lepo bi bilo, da bi vlada to tudi upoštevala in temu sledila in da na primer, ko v 2 zakonih zapiše, da je potrebno STA plačati, da bi to tudi izvedla. In z naše strani vse, kar prosimo, je, tudi ljudje vse, kar prosijo, je, da se spoštuje zakonodaja, da se spoštuje Ustava, super bi bilo tudi, če bi se spoštovale ustavne odločbe, pa da ne bi iz tedna v teden sprejemali vsebinsko prazne odloke, s katerimi v resnici pišete življenja ljudi, da ne bi rabili živeti v državi, iz tedna v teden dobiš neka nova pravila za življenje. Jaz mislim, da že v tem primeru bi bilo ljudem veliko lažje in lepše živeti. Prosim pa vas res, da mirno izražanje, pa mirne proteste, pa pravico do zbiranja in tega izražanja nezadovoljstva slišite, ne ga pa izkoristit in manipulirat, češ politične stranke to delajo, ker niso politične stranke tiste, ki to organizirajo, so ljudje. In niso niti samo v Ljubljani, niso samo v Ljubljani. V Ljubljano se vozijo iz drugih delov Slovenije, ker ste tukaj vi, tukaj smo mi, tukaj so institucije, katerih želijo povedati, da tovrstno delovanje vlade ni dopustno in da je treba oditi na volitve. Jaz mislim, da je milijon transparentov že bilo, v katerih so izrazili, kaj želijo. In če ti ljudstvo reče,

Hvala lepa. Najprej, spoštovana kolegica Meira Hot, vi ste tudi pravnica in zagotovo poznate zakonodajo. Zakon o javnih zbiranjih je jasen. Imamo organizirane in spontane shode. Sami ste povedali, da niste organizator vi, ampak nekdo drug, se pravi ste tudi sami priznali, da imamo organizirane shode, in res jih imamo. Kako ločimo različne shode? Z vabili in tako naprej, z istimi transparenti. Slovenski demokratski stranki vedno zagovarjamo pravico do zbiranja, absolutno in jo bomo tudi vedno branili. Samo, spoštovana, tukaj gre za organizirane in neprijavljena zbiranja, organizirane shode, ki so neprijavljeni. In ti shodi so do zdaj državljanke in državljane stali približno za eno šolo, en dom za ostarele ali 2 vrtca. Zaradi mene jih vedno lahko organizirajo, vendar jih naj prijavijo in plačajo vse potrebne obveznosti, tako kot smo naredili to mi, ko smo organizirali različne shode. Vsak naj poravna tisto, kar mora. Ne morejo biti prvo in drugorazredni državljani. In še nekaj, ni res, da so se ljudje kar sami spomnili iti na ulico, kajti potem bi bilo pa res nekoliko smešno, da so še pred tem, da se je oblikovala vlada, že vedeli, kaj bo ta vlada počela. Namreč prvi shodi organizirani so se začeli že pred vzpostavitvijo te vlade. In sami ste rekli, da ste za branjenje vseh demokratičnih standardov. Kako lahko potem govorite, da narod želi na predčasne volitve? Kje ste to izmerili, spoštovana? Ste imeli volitve? Volitve smo imeli pred 3 leti in pol. In na tistih je zmagala Slovenska demokratska stranka. Spoštujte demokracijo, spoštujte rezultate volitev. To je dejstvo. In ne morete spoštovati demokracijo samo tam, kjer paše vam, ampak jo morate spoštovati povsod. In dejstvo je, da smo oblikovali vlado zato, ker ste se vi pokakali, ne mi.

Nivo komuniciranja me ne preseneča, bi pa želel odgovoriti spoštovanemu poslancu in predsedniku komisije KNOVS, gospodu Nemcu. Gospod Nemec, ni potrebno meni žugat s prstom. Zadnji komunist, ki je tako žugal, je bil Vinko Hafner,

da pripadam politični opciji nizkega kapitala. Veste, jaz sem predsednik Nove ljudske stranke in sem vesel vašega nastopa. Dva takšna vaša nastopa, pa bo Nova ljudska stranka imela boljši kapital, kot pa vaša stranka in vi ste predsednik komisije KNOVS, parlamentarne komisije in vi ne veste, kaj počne državni sekretar za nacionalno varnost, kakšne so njegove naloge. Državni sekretar za nacionalno varnost, koordinira vse varnostno obveščevalne službe v državi, koordinira. In vi tukaj problematizirate obisk državnega sekretarja, ki je zadolžen za nacionalno varnost enega štaba, štaba, ki je skrbel za varovane osebe, štaba, ki je skrbel za javni red in mir in tukaj problematizirate in tudi prejudicirate in že danes ugotavljate, kot poslanec, da je prišlo do prekomerne uporabe prisilnih sredstev in nesorazmerja. Eno je komisija, ki jo je ustanovil dr. Olaj. Zanemarjate in ne poveste podatek, da se s tem tudi ukvarja Varuh človekovih pravic. Zakaj ne poveste javnosti, da tudi Varuh človekovih pravic preverja uporabo prisilnih sredstev. Ne zaupate več Varuhu? Jaz mu zaupam in prav je, da Varuh človekovih pravic, da preveri dejansko stanje in okoliščine, ki so se odvijale 5. 10. in mislim, da je varuh dobil veliko podporo v tej hiši. In ko govorite, da se je enkrat vmešaval dr. Anton Olaj, v komisijo, ki je bila ustanovljena. Ni se vmešaval, je pa res, da se je z njimi sestal, ker je želel imeti rezultate in tudi danes sem vas tukaj seznanil in vas tudi obvestil, da morajo bit, delo, končano, te komisije, mora bit do 8. novembra. In mi, na Ministrstvu za notranje zadeve se strinjamo, se strinjamo, da pride do spremembe zakonodaje, da so tudi v to komisijo povabljeni zunanji strokovnjaki in člani. Ampak trenutno je pač takšna zakonodaja, da pač ima pooblastilo direktor, generalni direktor policije, ki ustanovi komisijo, kadar pride do uporabe prisilnih sredstev, takšnih(?), vedno. In ta plin, plin / nerazumljivo/, ki ga uporablja policija, ni enak plin, kot ga uporablja vojska in ne zavajat javnosti. Ni enak plin, kot ga uporablja vojska ali pa so ga uporabile vojske. In jaz, moram reči, da ste me zelo, gospod spoštovani poslanec, presenetil, ko ste tukaj, v tej dvorani, napadel obadva poslanca narodnosti. Mene ste presenetil kot predstavnika Vlade. / oglašanje iz Samo, spoštujem pa vsakega poslanca, ne glede na to, ali je slovenski državljan ali je narodno, italijanske narodnosti ali madžarske, vseh 90 poslancev je enakih, ampak tukaj, v tej hiši, napasti

prosim, da ga opomnite, da on ni več poslanec, da je tukaj v svojstvu državnega sekretarja in da naj striktno govori profesionalno stvari, ki se tičejo vsebine te seje, ne da polemizira s poslankami in poslanci glede njihovih izrečenih stališč. To ni njegova naloga in to kvari nivo in kulturo te razprave, 51. TRAK: (NB) – 18.30 (Nadaljevanje) tako da, lepo prosim, vljudno, da enkrat razmejite, mislim, da enkrat spoštovani državni sekretar, razmeji svojo funkcijo državnega sekretarja od nekdanje funkcije poslanca. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolega Koprivc, bom na koncu podal zaključek. MAG. MARKO KOPRIVC (PS SD): Predsednik, jaz bi prosil, da zaščitite Državni zbor kot institucijo, ker to kar dela gospod Kangler, državni sekretar, je nedostojno in nevredno te institucije. Ne more on kot predstavnik Vlade tudi komentirati pa politizirati pa govoriti kaj je kateri poslanec rekel pa kaj je o kom govoril. To je nesprejemljivo, predsednik, in jaz vas prosim, da zaščitite to institucijo, resno. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Poglejte, bom zdaj, glede na to, da sta ta dva postopkovna predloga enaka, se bom do njiju opredelil. Predstavnik Vlade ima pravico predstaviti svoje kontra argumente. Ima pravico. Ima pravico odgovoriti na vprašanje, ki mu je bilo postavljeno, na očitek, ki mu je bil postavljen. To je njegova pravica, zato imamo tukaj predstavnike Vlade, da odgovarjajo na to. Včasih povedo tudi kaj takšnega kar komu ne paše, če je, bom rekel, iz kakšnega občutljivega področja. Ampak to je pravica, predstavnika Vlade, zato jih imamo tukaj. In bi pa nekaj drugega opozoril, kar jaz opažam. Opažam to, da se vi ne pogovarjate, govorim pa za vse, govorim za vas, poslanke, poslanci in predstavnike Vlade, ne soočate samo argumente, ampak se potem tudi na nekem osebnem nivoju kdo kaj ve pa kaj si ti pa kaj si bil. Jaz predlagam, da se temu izognemo, da poveste, poglejte to, vi ste predstavnik Vlade, naredil ste to in to narobe, nimate prav poslanec, itn. Ne pa izhajati iz tega, da nekoga med vrsticami ponižujete. Govorim za predstavnike Vlade in za poslanke in poslance. MATJAŽ NEMEC (PS SDS): Hvala lepa. Bom samo na kratko odgovoril državnemu sekretarju Francu Kanglerju. Gospod Kangler! Jaz nisem napadel predstavnikov manjšin, jaz sem izrazil svoje obžalovanje. To je moje mnenje, to je moja žalost, moje obžalovanje do njihovega početja. Prosim, podtikate in nehajte podtikati in predsednik Državnega zbora, če ste že vsem nam to povedal kar ste, potem če je kaj kar morate vi čuvati je na to, da pride državni sekretar sem in da govori resnico pri evidentni zadevah, ki jih slišite tudi vi. Druga star, spoštovani Franc Kangler. Vi s tem, ko pošiljate vašo konjenico, politično na štabe, operativne štabe, degradirate policijo. To je prva stvar. Drugič. Ustvarjate vtis politizacije. Kaj, spoštovani državni sekretar, na katerih protestih v času poteka protestov, če primerjamo s katero drugo Vlado, se je kdorkoli, ne samo minister, direktor, sekretarji in še celo sekretar za nacionalno varnost povabil sam v štab. Nihče. Nikoli. Policisti so samostojni, odvisni… Gospod Bradač, prosim, vi ste zadnji, ki lahko karkoli rečete pri vseh vaših predlogih zakonov. Ampak dovolite mi, da odgovorim še eno stvar. Na policiji je potreben nadzor, ampak ne tak, ki ga imenuje in izpelje in celo kot vi rečete, usmerja oziroma polemizira direktor policije. Direktor policije je priznal, da je posegel v poročilo, spoštovani državni sekretar, pa tudi če je samo vejico popravil. Tega ne narediš, ne posežeš v delo neodvisne komisije, če si direktor policije. Ti se ne srečaš pred in po izvajanju nadzora, če si direktor policije. Tega ne počneš. In sekretar za nacionalno varnost, ki mu je bilo dokazano, da ima prijateljevanje pri ljudeh, ki poveličujejo nacionalistične, nacistično ideologijo, to je dokazano, ta oseba se brez kvalifikacij, brez odgovornosti znajde na štabu v času najbolj represivnih protestov, ki smo jih bili priča v zgodovini Slovenije. Če si kolikortoliko pameten, ne greš tja. Policisti so samostojni, so kvalificirani in oni so usposobljeni bolj kot vi za obvladovanje množice in tisto kar smo želeli izpostaviti je, da vsak nogometni derbi med Mariborom in Ljubljano, se opravičujem, med Olimpijo, predstavlja večjo grožnjo, več kot 3 tisoč ljudi se zbere, vi ste pa na vsakega sedmega poslali ali metek ali pa plinsko bombo na zadnjih protestih.

(SC) – 18.35 (nadaljevanje) govorim o obiskih operativnih štabov, ker sem jih verjetno več vodil in usmerjal in pa delal kot pa vi gospod spoštovani poslanec. Res ne želim, da me tukaj žalite, ker si tega ne zaslužim predvsem v tem delu, ki sem ga opravljal. Vem koliko obiskov je bilo v preteklosti, 35 let delal v Policiji. Vem kako so ljudje prihajali in delal sem v teh štabih tako na ravni policijske uprave kot na ravni generale policijske uprave, zato ne vidim razloga, da me deplasirate in poveste, da o tem ne smem imeti besede. Kar se tiče samega dela pa tudi me v bistvu žalosti, ker v bistvu tukaj pri tej razpravi ne pripomoremo k temu, da ne bi postavili Policijo na svoja mesta tam, kamor sodi. Policija je bila s tem zakonom postavljena kot organ v sestavi. Določene so bile pravice, obveznosti in dolžnosti ministra kdaj lahko usmerja delo Policije, na kakšen način lahko usmerja delo Policije in vi ki v bistvu nadzirate te stvari kot varnostno službo dobro veste kakšne so bile usmeritve ministra tako od zadnji od Gerkeševe naprej, Poklukarja, kakšne usmeritve je pisal minister Hojs. Veste, da podaja splošne usmeritve, da jih ne konkretizira v konkretne primere in če jih preberete vidite kaj počne in kaj dela. Prav konkretno. Jaz lepo prosim, da vsi pripomorete k temu, tam kamor so v preteklosti z zakonom organiziranosti in delo v policiji uvrstili policijo organov v sestavi, ki naj bi samostojno vodil preiskave, kar se tiče kaznivih dejanj, ki jih usmerja takrat, kadar jih pač prevzame tožilec tožilec. Če je nekdo med vami prej izrazil obžalovanje, da v bistvu ni bila narejena preiskava učinkovito, da ni zadovoljen z delom policije ima možnost podati pritožbo. Pritožbeni postopek steče že, zaradi tega, da bi bila tukaj zagotovljena neodvisnost in nepristransko smo v ta senat vključili dva zunanja člana, kar pomeni, da ta zunanja člana predvladata nad glasovih tega, ki je strokovnjak iz našega direktorata in vodi sam senat tako, da je zagotovljena neodvisnost in nepristranskost. Mislim, da bo tudi s spremembo Zakon o nalogah in pooblastilih policije prišel v vaš parlament predlog, da bomo to komisijo, ki je bila takrat narejena na način, da jo imenuje sam generalni direktor policije oblikovali drugače. Imeli boste možnost, da spremenite to in kot zakonodajno telo poveste kaj je prav oziroma kaj želite. Za tisti čas takrat, ko je bil ta zakon sprejet se mi je zdelo primerno, da je urejeno na tak način in dolžni smo spoštovati zakonsko določbo. Sedaj pripravljamo v medresorskem usklajevanju je Zakon o nalogah in pooblastili policije in upam, da bomo našli tako rešitev, ki bo vsem ustrezala in da bo Policija ostala tam, kjer je pač neodvisna, strokovna, ki opravlja svoje delo brez političnega vpliva. Hvala za besedo, predsedujoči. Kako veš, da ste vladajoča koalicija in vlada Janeza Janše potisnjena ob steni? Danes je tak dan, kjer to izpričujejo gospe in gospodje poslanci kar sami od sebe. Zjutraj se je začela seja, kjer sem poslušal o letu 45 pa se nadaljuje v današnje popoldne, ko poslušam o globokih omrežjih pa o malem rdečem škratu iz Murgel, ki vse obvladuje pa spet kar na enkrat komunisti mezijo iz vseh por države in podobne zgodbe. To so tisti največji miti in teorije zarote, ki jih SDS vedno mobilizira takrat, ko jim gre najbolj za nohte. Vse te neumnosti tudi laži, ki sem jih bil prisiljen poslušati v zadnjih nekaj urah od začetka te seje so me napotili na eden vic morda ga poznate morda ne. Tisti vic, kjer se Janezek odloči, da bi pa on kandidiral za predsednika razreda. Ker je seveda Janezek tak, da se želi dobro pripraviti doma pocuka za rokave svoje starše za kakšen nasvet in informacije kako pa politika deluje. Eden od staršev je iz Madžarske po malo bolj oddaljenim sorodstvu v originalu iz Italije, drugi od staršev je iz Poljske spet po originalnem sorodstvu iz Nemčije. Janez se pogovori s svojimi starši. Naslednji dan stopi pred sošolce v svojemu razredu, ki ga najprej vprašajo: »Janezek, kaj je to parlament?«

Ampak ministrstva, Janezek, kako potem delujejo ministrstva? Ja, ja, ministrstva so tisto, kjer se kadrira. Pa sodstvo, Janezek? Sodstvo je pa tisto, kjer se zavlačuje, ne odpira pošte in pusti, da se postopke zastara. Točno to je realnost Slovenije leta 2021, do katere je pripeljala aktualna vlada Janeza Janše. Rečeno grobo poenostavljeno, pa vendarle netočno. Za to oblast je parlament prostor, kjer se laže, vlada je mesto, kjer se krade, ministrstva so točka, kjer se kadrira, in sodnija je nekaj, kjer se zgolj zavlačuje. To je to. To je popolna demontaža in uzurpacija države kot oblike javnega dobrega in podreditev celotne državne strukture personalnim interesom vodilnih funkcionarjev omrežja SDS in njihovim prijateljem, ki še vedno delujejo v zasebnem sektorju. In to realnost so državljanke in državljani v tej državi spregledali in jo zavračajo. Zato so pokazali prave barve gospe in gospodje, ki so na oblasti. Sekretar Kangler pravi, da je bilo potrebno zapliniti center Ljubljane, ker da so bili med protestniki huligani. Ampak, veste, največji huligani v tej državi nosijo suknje, nosijo kravate, imajo Twitterje in zasedajo najvišje politične položaje na čelu s predsednikom vlade. V roki držim tul solzivca, enega izmed tistih, ki je zaplinil center Ljubljane, vse mimoidoče, ki so odhajali na delo ali odhajali iz njega, ki so posedali po lokalih, ki so navsezadnje mirno protestirali, med njimi tudi družine, otroci in vsi ostali nedolžni. V tem tulu izstreljenega solzivca je zgoščeno praktično vse, kar je v z vlado Janeza Janše narobe. Pa tudi metode, po katerih ta vlada deluje. Ta solzivec je bil kupljen z javnim denarjem iz proračuna Republike Slovenije, za katerega ljudje v tej državi prispevajo v obliki davkov. Uporabila ga je javna inštitucija, tj. policija, ampak uporabila ga je po politični komandi. Zakaj? Zato, da zavaruje zasebni interes kriminalnega omrežja SDS, ki je trenutno na oblasti. Ne da zavaruje naše skupno javno dobro, ampak zato, da zavaruje čisto parcialne interese ene same stranke, ki de facto deluje kot klika organiziranega kriminala, na način, da zaplini, da terorizira lastne državljanke in državljane, ker jih je ta oblast skupaj z državnimi inštitucijami vzela za svoje talce. In v resnici, kar je pod to vlado letelo skozi okno, saj to se naravnost shizofreno sliši, ampak to je realnost, ki jo živimo, da je koncept politike kot odgovornega upravljanja družbe in njenih inštitucij letel skozi okno. Poglejmo samo epidemijo covida-19 in vladno rokovanje z njo. Praktično celotno breme epidemije je bilo preneseno na posameznika. Pa so bili krivi tisti, ki ne nosijo mask, krivi so bili tisti, ki se niso cepili, in navsezadnje so bile krive tudi medicinske sestre in drugo osebje v domovih starejših občanov, tudi to smo lahko slišali. Vlada se je pa dejansko tistemu mestu, kjer se družba kroji in vodi, tj. upravljanje inštitucij, odrekla. Pa ravno vodenje inštitucij in oblikovanje je razlog, zakaj sploh kakršnokoli vlado imamo. Niti ne samo aktualno, sam koncept vlade počiva na upravljanju teh inštitucij. Od vsega tega je vlada dvignila roko, okrivila enkrat ene, drugič druge posameznike v tej družbi, in dobili smo kaj? Dobili smo nizko precepljenost, dobili smo presežne smrti v domovih starejših in tako naprej. Vse, kar je od politike ostalo, je samo SDS s svojimi prijatelji kot plenilsko omrežje, ki obravnava državo kot svoje lastno korito, in seveda represija po politični komandi, ki oboje varuje in povezuje. Ampak najhuje, kar se v resnici dogaja, se dogaja v zakonodaji. Danes smo imeli recimo na mizi dohodnino, ki bi razdavčila bogate in zvrtala v proračun socialne države 800 milijonov evrov veliko luknjo vsako leto. Pa privatizacija zdravstva se nam dogaja. (Nadaljevanje) ni nekaj s čimer bi se vlada zares ukvarjala. Dolgotrajna oskrba je nekaj, kar se sprivatizira. Imamo zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je v resnici zakon za privatizacijo varne starosti. Imamo socialno reformo, ki je napad na reveže in tako naprej. In vse to so razlogi zakaj mora vlad Janeza Janše oditi, da gremo čim prej na volitve in da dobimo novo vlado. Ne le novo vlado, ne le drugo vlado, da dobimo drugačno vlado, ki bo te prioritete obrnila in bo ljudem dejansko pomagala, namesto, da obravnava državo kot korito. Da bo pravično obdavčila bogate, da bo okrepila javne blagajne, da bo investirala v javno zdravstvo, namesto, da ga da bo poskrbela za starostnike, rehabilitacijo okolja, stanovanja za mlade in tako naprej. Vlada Janeza Janše tega ne bo storila. Vse kar je sposobna je, da nam bo državo potopila za svoj lasten žep. (PS SDS): Hvala lepa. Saj ne bom dolga. Prepoznala sem se v tem, ko sem očitno vznemirila kolega poslanca, ker sem citirala knjigo, ki je nastala sedaj in je, ne boste verjeli, že razprodana. Čakajo številni na ponatis. Naslov knjige je Vzporedni mehanizmi globoke države, napisal jo je Rado Pezdir. In ja, zadeve gredo od tranzicije, zakaj je prišlo do neuspele tranzicije in kako so potekali finančni mehanizmi. Ja, in ti se tičejo vas in zato razumem vaše vznemirjenje. Me pa skrbi nekaj drugega. Vse bolj vidim, da nekateri danes pravzaprav v vaših razpravah želite povedati naslednje. Policija je bila kruta, čeprav so bili policisti napadeni. Napadla je državljane in po slovenskih ulicah se sme razgrajati, uničevati. In najverjetneje se je zgodilo nekaj, da vam je propadel kakšen projekt v smislu tega, da bi se zgodil kakšen incident. Kajti, v Sloveniji smo gostili najvišje predstavnike Evropske unije. In vse bolj vidim, da vas pravzaprav jezi, ker je policija reagirala. Verjetno ste si želeli, da bi se zgodilo najhujše. Jaz si tega v državi ne želim. To pa, kolega poslanec, ko govorite, da nekateri lažejo, jaz sem v tem državnem zboru že slišala laži. Da so zdravniki mazači, da nekateri krademo, lažemo in tako naprej. Danes ste največ laži povedal vi sam. Ena je že ta, da bo zakon o dohodnini, če bo v nadaljnji poti sprejet, odvzel ljudem. Ne, dvignil bi jim plače. To so plače, ki bi jih dobili ljudje,

Poglejte, vam bom povedal zakaj vas motim. Zaradi tega, ker sem zadolžen za spoštovanje Poslovnika. In Poslovnik pravi, da lahko odgovorite, če ste bila v nekem delu narobe razumljena. In zato moramo vsaj toliko vsaj v minimalnem delu slediti tej določbi Poslovnika, da nekdo pove v katerem delu je bil narobe razumljen. Ne pa da odgovarja na neke navedbe drugega razpravljavca. To mislim, da vam je vsem jasno.

V letu in pol je Slovenija postala drugačna. Na žalost se vsi zavedamo resnosti nevidnega sovražnika Covid-19.

kolesarjem in metanju tudi v tej velecenjeni dvorani, metanju z obraza zaščitne opreme, nesprejemljivo. Ko vam je zadeva ušla izpod kontrole in to smo vsi tudi videli in državljanke in državljani so to tudi opazili, ste osramočeno umaknili in zanikali podporo petkovim kolesarjem. Kako drugačna je Slovenija, vidimo, ko obiščemo našo preljubo državo domovino. Izvajajo se infrastrukturni projekti. Gradijo se vrtci in osnovne šole. Starejši bodo dobili prepotrebne domove za starejše občane, mladi pa nova stanovanja. Otvoritev novih stanovanj smo bili priča nekaj dni nazaj. beležimo najnižjo brezposelnost v državi že kar nekaj let nazaj. In kar se tiče naše zadolženosti, ker se je Slovenija zadolžila manj, manj kot povprečna država evroobmočja oziroma Evropske unije, lahko rečemo, da je vladna koalicija, torej tudi stranke v Državnem zboru koalicije, nadpovprečne rezultate dosegla s podpovprečnim zadolževanjem. Če se motim, me lahko s številkami tudi popravite. Vojski smo vrnili dostojanstvo z dvotretjinsko večino v tem cenjenem zboru. In zavedamo… Zato, ker se zavedamo vsi skupaj, velika večina se zaveda pomembnosti varovanja in obrambe domovine v teh zahtevnih, Z odličnim vodenjem predsedovanja Svetu Evropske unije je Slovenijo obiskalo daleč, daleč največ tujih državnikov, še posebno smo ponosni na vrh z zahodnim Balkanom, ki so vsi eden od drugega, do zadnjega pohvalili delo te koalicije in pohvalili, kako se vodi predsedovanje. Na drugi strani si pa lahko postavimo ogledalo, na drugi strani opozicija KUL v letu in pol ruši demokratično izvoljeno koalicijo, ko sami niso ne videli in ne znali popeljati Slovenijo naprej. Državljanke in državljani bodo na rednih, rednih volitvah imeli možnost izbire, na eni strani razvojno naravnano Slovenijo z vizijo in znanjem, kadri, ki se uspešno soočajo z vsemi problemi, ki pestijo državljane Republike Republike Slovenije. V Novi Sloveniji – krščanski demokrati verjamemo, verjamemo v dejanja, državljane in državljanke nam pritrjujejo. Na drugi strani, na daleč vidimo neenotnost levega bloka tega cenjenega zbora z žaljivimi in nedostojnimi izpadi, Lahko sami, državljanke in državljani lahko sami prisodijo, ali je ta ozkogledni program pelje Slovenijo v prihodnost. Želja po razlastninjenju podjetij, želja po razlastninjenju zasebnega premoženja, nespoštovanje Slovenske vojske in odkrito željo po njeni razpustitvi, nedopustno, izstopu iz zavezništva Nato in morebiti, morebiti tudi Evropski uniji… Ogromna, brutalna, neustavljiva želja po oblasti opozicije izključuje in ne prinaša svetle prihodnosti naše skupne domovine. Državljanke in državljani me vsakodnevno, me vsakodnevno opogumljajo, da smo na pravi Ob najhujši krizi sedanje je sedanja vladna koalicija takoj pomagala ljudem in podjetjem, ne pa bankam kot neka druga vlada. generacije so bile vključene v protikoronske pakete, še posebej upokojenci. Schengenska meja in podeželje je bolj varno. Prvič se projekti izvajajo tudi izven glavnih mest na Ljudje se ne bojijo sedanje vlade in jo podpirajo ter si želijo, da bi izvedli še kak razvojni projekt širom Slovenije oziroma v regiji, iz katere prihajajo. V Sloveniji nimamo zaskrbljujočih razmer, imamo pa zaskrbljujoče razmere v opozicijskih strankah. To ni problem, to, prvič, ni problem državljank in državljanov, ampak njih samih. Njihova podpora nasilnih protestov je nedopustna. Poškodovanim policistom, s katerim jih tudi podpiram, pa v posmeh. To je sramotno. In za konec, v Strasbourgu je pred časom potekala razprava o prihodnosti Evropske unije. Kako lahko opozicijo skrbi prihodnost Slovenije, če prihodnost Evrope ne, prazen sedež govori sam zase. Zato tudi s tem mojim govorom sem povedal vse relevantne podatke in zato tudi nisem podprl predlagane seje, o kateri danes govorimo, na Odboru za notranje

političnega parketa v državi, zato tudi sklic takšen, kot je, in vsebinsko zelo jasno definiran. In zdaj popolnoma legitimno je, da kdorkoli v tej dvorani razpravlja o svojem političnem stališču in o svojem videnju točke dnevnega reda. Je pa problematično seveda, ko se v intervencijah poslank in poslancev pojavljajo insinuacije in laži in in podobno, kar je v tem primeru predhodnika bilo sicer kar malce že zabavno, no. Izvedel sem, da v Levici poskušamo ukiniti Slovensko vojsko, izvedel, da poskušamo izstopiti iz Evropske unije. Zdaj ne vem, naslednja, predvidevam, bi bila samo še, ne vem, navijanje za ukinitev fotosinteze ali ne vem, pač nekaj. Tako da jaz vas, spoštovani predsednik, pozivam, da če vidite, da se v razpravi pojavijo laži, jaz vem, da vsebinsko ne smete posegati v razpravo, ampak da takšno stvar vsaj ustavite in jo spravite na špuro dnevnega reda, ker sicer lahko začnemo resnično govoriti o fotosintezi in se zopet že tisočič zataknemo, ne vem, med partizane in domobrance ali pa ne vem kaj, in bomo totalno nekonstruktivni, na uri imamo pa še štiri ure in pol razprave. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa, kolega Siter. Tako kot ste sami ugotovili, jaz se ne morem vsebinsko spuščati v razpravo poslank in poslancev, jaz ne morem ugotavljati, ali kdo govori resnico ali ne, ker potem se bom jaz tu postavil vrhovnega razsodnika. Verjetno bom moral kar nekaterim ugasniti mikrofone, ampak to ni pristojnost predsednika Državnega zbora. In upam, da nikoli ne bo. Vi ste svobodni pri svoji razpravi. Lahko jo argumentirate tako ali drugače, če mislite, da je potrebno razpravo nekega poslanca kontra argumentirati, da je potrebno predstaviti nasprotna dejstva, potem imamo to težavo v Državnem zboru, da ni posebnega vzvoda, da takoj dvigneš roko in rečeš, to je laž, in tako naprej. Verjetno se naši predhodniki za to niso odločili, ker so vedeli, da bi potem takšna seja trajala v nedogled.

kontra argumente. Ne pa pričakovati niti od mene niti od podpredsednikov, da bodo ugotavljali, kaj je tu tista zadnja resnica. Za to nismo pooblaščeni, nimamo nobenih pooblastil v poslovniku.

držati tudi neke resnice. Oziroma če izrekajo člani parlamenta izrazite insinuacije in laži, je treba na to opozoriti, oprostite. In to, da je gospod Černigoj opozicijo okrivil, da je organizirala in podpirala nasilne proteste, je nedopustno in na to se je treba odzvati, gospod predsednik.

Zna se pa zgoditi, da bo prišel kateri izmed podpredsednikov, pa bo vodil sejo, pa vam bo zelo posegal v besedo. Ampak tudi na njega ne morem vplivati. Ampak jaz mislim, da če je razprava svobodna, če se držimo ustave, potem poslanec lahko govori, če ni žaljiv, malodane kar želi in nimam pravice tega narediti. Ne vem, kdo govori resnico in kdo ne, to si bodo poslušalke in poslušalci sami ustvarili mnenje v zvezi s tem. Zato, prosim vas, nehajte intervenirati, ker bomo začeli podpredsednik me že čaka – dajati opomine za takšne poslovniške predloge, ki to niso.

Prvič, spoštovani gospod Černigoj. Brutalna želja po oblasti opozicije ste rekli. Ne, opozicija ima brutalno željo po normalnosti te države. Ker brutalno željo po oblasti imate vi, ker se bojite predčasnih volitev. Simple kot pasulj pravi moja mama. Drugič, ljudje podpirajo sedanjo vlado in se je ne bojijo, ste rekli. Ni res. V anketah je skoraj 70 % ljudi reklo, da ne podpira te vlade. Tretjič, pa je pa bila res biserna danes. Trenutno imamo zaskrbljujoče razmere v opozicijskih strankah, to ste rekli. A res? Kje? A ste vi danes videli enotnost opozicije? Razen gospoda Zorčiča je bila opozicija zelo, zelo enotna in zmeraj je zelo enotna, če boste pogledali glasovanje. Mimogrede, tudi pri tistem glasovanju o Farmadentu, kjer ste vi evidentno branili multinacionalko v tuji lasti, je bila opozicija zelo enotna. Zato vljudno prosim krščanskega demokrata, da ne laže. Replike na repliko ni, se opravičujem. Ne bom dovolil, ker replike na repliko po poslovniku ni. In predlagam, da gremo naprej. Postopkovno mag.

spomnil, da so v nekih drugih časih imeli sovražnike, pa so preganjali cigane, Rome, Slovane, drugače misleče, komuniste. Dali so jim hotelske nastanitve v Auschwitzu, ne? To ni nič smešnega. In ko govorimo o ustvarjanju izrednih razmer in ko nekdo govori, da imamo nevidne sovražnike, da imamo sovražnike vsepovsod, da imamo nekoga, 58. TRAK: in to govori na način, da povsod vidi male škrate iz Murgel, seveda ustvarja v državi izredno stanje in seveda to ni dobro. Torej, na tak način ustrahovat ljudi, z izmišljotinami in na tak način gojit eno psihozo v družbi, je seveda družbeno zelo škodljivo in to delajo stranke, ki so danes v koaliciji 10, 20 let, torej ponavljajo eno in isto mantro, lažno sodišče, ugrabljene volitve, lažno sodstvo. To so stvari, ki se konstantno, iz leta v leto ponavljajo, zato, da se da se zaupanje v državne sisteme uniči in to današnja oblast še nadalje ponavlja in razgraja sisteme, ki smo jih dolgo časa ustvarjali in tudi dela vse na tem, da ljudje izgubljajo počasi zaupanje v sistem in seveda, ljudje so, so zaradi načina vladanja zelo zaskrbljeni, torej, vidimo, na kak način Vlada vlada, na kak način sprejema odloke, ki so nepregledni, na kak način spreminja zakonodajo. Sprejela je kar 9 proti koronskih zakonov in v bistvu predstavlja to kot učinkovito delo, ampak ti so tako nepregledni, da jih ni mogoče ne pregledat, ne se naučit izvajat in neupravičenci sploh razumet, kaj vse prinašajo in te posledice bomo videli že kar kmalu in ko govorite, kajne, torej o bančni luknji, ljudje vejo, da so dolgove, ki so nastali v letu 2004, 2008, ko je Vlada direktno imenovala predsednike uprav bank in ko so te luknje nastale, je »trebalo« plačat in danes se zgodba ponavlja in tudi vejo, da bodo te dolgove, ki jih ta Vlada ustvarja, »trebalo« plačat in bojijo se tega zapitka, ker glava po zapitku boli, pa še toliko bolj, če ga sam nisi ustvaril, če moraš plačat tuje zapitke. In to sem vam povedal že na prejšnji seji matičnega delovnega telesa, to vam ponavljam prav tako danes in ponovil bom tudi jutri, če boste prisotni na Odboru za finance. Kar se tiče vseh izrednih razmer, bi si jaz želel, da da Vlada ne bi provocirala ljudi z takim načinom komunikacije in to, kot sem že večkrat povedal, dela Vlada načrtno, zato, da ljudi sprovocira. Torej, sporočanje ob desetih zvečer, z sprejemanje, spreminjanje pravil od danes na jutri in seveda, to so zadeve, ki ljudi iritirajo in take omejitve, ki so nelogične, ki so rokohitrske in ki provocirajo ljudi, seveda povzročajo med ljudmi zelo, zelo veliko nejevoljo in to, je treba jasno povedat in tega Vlada ne dela naključno, ampak namerno in počenja to izključno s ciljem, da homogenizira svojo volilno bazo, svojih dobrih 30 % volilnega telesa, medtem pa 70 % ostalih državljank in državljanov zelo revoltira. In ti procesi se delajo načrtno in, seveda, jaz takega stanja v državi in takega stanja duha ne morem podpret in tudi zato imamo danes to izredno sejo. Hvala lepa.

Jaz moram tukaj odločno replicirat kolegu Andreju Rajhu, ker, če se ne motim, ko sem začel moj uvodni govor, ni bil v dvorani, pa verjetno ni oziroma narobe razumel moj uvod. Bom povedal, še enkrat in bom, nekateri si tudi mogoče kaj zapišemo, kajne, bom povedal, v katerem kontekstu sem uporabil besedno zvezo nevidni sovražnik, ki jo tudi vedno uporabljam v svojih razpravah in bom ponovil, citiram, sam sebe:

To se pravi zloženka nevidni sovražnik paše v kontekst Covid-19. Vaša nadaljnja razprava z mojimi besedami nima nobene povezave in tukaj ste moje besede vzel iz konteksta in jih nenamerno ali namerno razvil v napačno smer. Kar se tiče pa samega zadolževanja in bank. Jaz se s svojimi besedami vedno / nerazumljivo/ in jih bom ponovno ponovil, ponovil, ker vidi, da ste me napačno razumeli ponovno. Ob najhujši krizi sedanja Vlada je takoj pomagala ljudem in podjetjem ne pa bankam kot neka druga Vlada. Dejanja govorimo sama s seboj, državljani nam to pritrjujejo, podatki o brezposelnosti, o gospodarski rasti pa tudi. Tako, da mi smo se tukaj izgleda konceptualno popolnoma grešili in je prav, da vas na tej seji kot kolega tudi popravim. Predsedujoči, hvala za besedo.

Poglejte, če nekdo ustvari dolg in se, potem spreneveda, da ga ni ustvaril in da ga ne rabi plačati, potem je škoda o takem človeku in taki politiki sploh razpravljati. Ko se dolg ustvari dolg treba plačati. Ljudje smo plačali dolg, ki je nastal v letih 2004-2008. Takrat je bila na Vladi prva Janševa vlada tudi Nova Slovenija je imela ministra z finance, bila je vladna stranka in seveda ima zato odgovornost. Takratna

Ja, hvala lepa. Zelo na hitro. To so obresti za dolg državnega proračuna. Poglejte si 2008-2009 po tistem, ko je bila Janševa vlada to je tukaj. Poglejte si svojo vlado to je tukaj

finance, najdražje se je zadolževala. Dejstvo je, da bi se druge Vlade zadolževala lahko še ceneje, če ne bi vi hodili v tujino in razlagali ljudem, da naj Sloveniji ne posojajo denarja. Torej vaša Vlada je v najtežjih časih za Slovenijo torej vaša stranka v najtežjih časih za Slovenijo hodila v tujino in razlagala kreditodajalcem naj Sloveniji ne posojajo denarja. Hvala lepa. Predlagam, da gremo naprej. Besedo ima Monika Gregorčič, pripravi naj se Vojko Starović. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednik za besedo. Dober večer vsem, ki še spremljajo to sejo. Žal tole danes zvečer brezplodne razprave. Jaz bi si bolj želela, da bi bila opozicija danes prisotna na prejšnji seji popoldne, ko smo sprejemali za ljudi zelo koristne ukrepe in zakone, ampak tam so se pač v svoji nemoči raje umaknili, obstruirali tudi glasovanje in tudi tisto je bil njihov izraz nemoči. Še poseben izraz politične nemoči pa je današnja točka dnevnega reda in predlagana priporočila s strani imenovane »kul« koalicije. Gre za neki politični pamflet, za neko resnično

in so bila neuspešna, neuspešno se je tudi lotila konstruktivne nezaupnice vlade, pa neuspešen je bil poskus ustavne obtožbe predsednika vlade. Zdaj po vseh teh fiaskih si bi jaz nekako predstavljala, da boste častno priznali poraz in počakali na redne volitve, pa se dobro vsebinsko pripravili, pripravili dobra programska izhodišča, da boste pač z njimi verodostojno nagovorili potencialne volivce. Še najmanj bi si pa mislila, da boste na tak način moledovali in prosili zdaj vladajočo koalicijo, vlado, da sama od sebe odstopi in da vam prostovoljno preda oblast, ki ste jo v bistvu sami izpustili iz rok. Celo Zakonodajno-pravna služba je v svojem mnenju na tale pamflet opozorila, da presega oziroma da sploh nimate pristojnosti pozivati, da so za to na voljo drugi instituti, kot rečeno, interpelacija, konstruktivna nezaupnica, ampak tisto ste že pokurili pač neuspešno, ampak s tem se ne morete sprijazniti in te predčasne volitve vam ostanejo neka taka neizpolnjene sanje očitno. Zdaj zakaj očitno mislite, da ste lahko samo vi na oblasti? Ker ste začeli z rušenjem te koalicije, še preden se je v bistvu konstituirala oziroma pričela z delom, in to v času svetovne pandemije. Bom povedala eno v bistvu zanimivost. Ne vem, če je že bila javno povedana, ampak ko smo pristopili k nekemu državotvornemu ravnanju in se pričeli pogovarjati v SMC o nastanku nove vladne koalicije, no takrat so potem tudi nekateri današnji pripadniki koalicije KUL trkali na naša vrata in v bistvu nas nagovarjali, sestavite že to koalicijo novo, bili so tako v strahu zaradi epidemije kot zaradi nenapovedanih nekih predčasnih volitev in politične kalkulacije. Pa še rekli so nekateri, saj bi šli mi tudi zraven, pa ne smemo. Tako da toliko o tej politični realnosti. Treba se je zavedat, v kakšnih razmerah je ta vlada nastala in v kakšnih izrednih razmerah tudi vseskozi deluje. Žal pa z vsemi poleni pod noge, ki jih sedanja opozicija ji neprestano ustvarja, nevarno netite strasti, podpihujete nestrpnost, tudi sovražno retoriko se poslužujete. Če ne vi direktno tukaj v parlamentu, pa pač na nek posreden način, ko tudi nekatere poslanske kolege zmerjate z izdajalci, kvizlingi ali pa s tistimi, ki simpatiziramo z nekim fašističnim režimom, z antisemitizmom. Veste, s tem vse, spoštovani kolegi iz KUL koalicije, legitimirate tudi grožnje s smrtjo in tudi retoriko in tudi te pisemske pošiljke nenazadnje z naboji. In to ni konstruktivnost, sploh ne v teh razmerah epidemije. Mogoče samo, ker je glavni očitek iz tega dokumenta, ki ga danes obravnavamo, prekomerna uporaba sile na protestih 5. oktobra. Jaz bom spomnila, 5. oktobra je bil zelo pomemben mednarodni dogodek v okviru slovenskega predsedovanja. Šlo je za vrh EU zahodni Balkan. In sprašujem tukaj vse navzoče, ali lahko vi trdite, da je šlo za mirno zbiranje, da je šlo to v osnovi za nek miroljuben protest, izražanje nekega negativnega stališča, ali je bil protest prijavljen, ali so bili znani organizatorji, so sodelovali s policijo v tistem segmentu zagotavljanja javnega reda in miru. Jaz mislim, da je odgovor na vse to en tak odločen ne, da nič od tega ni bilo izpolnjeno. In kar se je pa potem zgodilo, je bilo to, da so bile ulice blokirane, da 61. TRAK: (IP) in tisti, ki pač v Ljubljano hodijo dnevno na delo, zablokirani, niso mogli iz služb, po svoje otroke v šole ali pa na razne dejavnosti. Mislim, onemogočili ste funkcioniranje mesta. In nikar ne mislite, da so Ljubljančani to pozdravili z nekim odobravanjem. Tako da verjamem, da boste za to tudi dobili izstavljen račun tudi na volitvah. Kar pa se tiče odziva policije, očitki, da je šlo za prekomerno uporabo sile, pa za kemično orožje pa take stvari. Gre za resnično manipulacijo z besedami. Vedeti je treba, policija je pač represivni organ. Ukaz je ukaz in če mamica pripelje neodgovorno na neke takšne proteste, za katere se ve, da bodo lahko nasilni, otroke, ali pa očka, če jih pripelje, a ne, zdaj da ne bom obtožena kakršnega koli šovinističnega govora, veste, je njegova odgovornost, da izpostavlja otroke takšni nevarnosti. In če se ne umakne na ukaz policije, potem, potem pač sledi, ja, neka reakcija, posledica, tako da za to je odgovoren starš, ne policija. Izpostavila bi še, še eno stvar. Dr. Vatovec je spet kot predlagatelj se izpostavil SMC. O tem, da smo izdali svoje volivce, in da smo sodelovali, in da saj sodelujemo s stranko, za katero smo pred volitvami rekli, da nikoli ne bomo šli v koalicijo z njo. Jaz tukaj povem jasno in glasno, kot je to to povedala moja kolegica zadnjič na odboru. Jaz nikomur nisem dala pooblastila, da v mojem imenu kogarkoli izključuje in govori, da s kom ne bom sodelovala. Jaz tega svojega, svoje pravice, tudi ustavne pravice, da odločam po svoji vesti, jaz si tega ne pustim vzeti in si nikoli ne bom. Tako da prosim, o SMC-ju ne več v smislu kvizlingov, pospravite pred svojim pragom, ljudje res niso neumni, kot je rekel dr. Vatovec, vidijo razdiralno politiko KUL-a, vidijo neprimerno retoriko.

se moramo odzvati, ne. Vi imate koprive v svojih vrstah. Ne morete nam očitati nekih instrumentov komuniciranja, ki se jih sami uporabljate. Jaz pod vsako zadevo, ki jo omenim, se tudi podpišem. Kar se pa tiče koalicije, pretekle, sedanje ali pa bodoče. 12. januarja 2020 je aktualni predsednik vlade objavil tvit, koalicija je politično truplo, ki se ohlaja, mislil je pa na nas. Torej, vi ste že prekleto pred odstopom nekdanjega premiera se pogovarjali, ne samo pogovarjali, tudi dogovorili o tem, kako bo izgledala nova koalicija. Samo vi o tem niste ali želeli vedeti ali pa pač niste vedeli, ker ste bili malce prenizko.

Nedvomno je danes težka tema pred nami. Očitki državi in vodenju v tej državi, način vodenja, kako se vodi ta država, in tej vladi so težki. Jaz bi rekel, da vodenje države je nedvomno zelo odgovorna naloga in ki nikakor ni enostavna. Danes, ko sem se peljal v parlament, po cesti, sem poslušal oddajo Odgovornosti. Zelo zanimivo, kaj ljudje pravijo, naključni, ko so jih spraševali. Govorili so v glavnem o neodgovornosti, in da je odgovorno ravnanje to, da to svoje neodgovorne, neprave odgovore priznaš. Jaz mislim, da ne gre za to. definiciji, po definiciji je, pomeni oblikovanje ustreznih odgovorov na situacije, ki jih življenje pred nas postavi.

Ustrezna pooblastila, ki jih lahko narediš z zakoni in z odloki in to smo mi v tej situaciji lahko ugotavljamo, zopet smo najbolj rdeča cona, zopet umno, nemiri so na cesti, lahko ugotavljamo, da verjetno te odgovore, ko je ta Vlada poiskala, niso bili najustreznejši. Niso bili prilagojeni in so bili velikokrat slabši kakor s primerjalnimi državami s katerimi se primerjamo. Jaz bi samo na nekaj opozoril. Bi poudaril, ker je mogoče danes premalo poudarjeno, cel čas se govori na strani, vladni strani, prav je, da Vlado branijo, saj ste sestavni del, ampak kaj je vse ta Vlada naredila dobrega za ljudi. Kaj je ta vse Vlada naredila in ta Vlada si pripisuje tudi 6 % rast bruto družbenega produkta, kar je lepo, ampak pozabljamo, da je prej padel, in da to rast delajo podjetniki, delajo delavci, zaposleni delajo, tisti ki delajo. Jaz vem, jaz sem prej delal v gospodarstvu in moraš najti na vse izzive prave odgovore. To je odgovornost. Na izzive poiskati prave odgovore in jaz bi se strinjal s poslanko, ko je rekla, v državi Sloveniji to zmoremo. Samo to zmorejo ljudje, mi pa te ljudi, jaz vem, ne spoštujemo, se obračamo na njih kakor da so vsi malo / nerazumljivo/, otročji, jih učimo pameti, grozimo, preganjamo, povemo, da ne veljajo ali naj se izselijo ali tisto, tretje, četrto… Ne gre tako. To je neodgovorno. In neodgovorno je po mojem tudi, če grem zdaj na neodgovornost, komunicirati na način in delati po inštitucijah spremembe, načine in inštitucije dejansko dajati v slabo luč, tudi v slabo luč dejati policijo, ki ima svoje zakonite zakonske zadolžitve, ima za poskrbeti za red in mir, ima, to ima, dejstvo se absolutno strijam, ampak zato, za prekomerno uporabo sile pa se lahko sprašujemo, saj živimo v demokratični državi in je prav, da opozicija opozarja na take stvari kot se dogajajo. ko se mi hvalimo kako ta Vlada dela dobro, če jaz pogledam proračun, rebalans proračuna iz leta 2020. 2020. proračunski primanjkljaj 4 milijarde 200. To je pol proračuna kolikor smo ga mi prej imeli višine. Skoraj polovico. Neto zadolževanje v letu 2020 je bilo 5 milijard 237. poglejte, proračun, ki je za letošnje leto pripravljen, ni še rebalansiran, ni niti popravljen niti nič, predvideva 2,5 milijardi proračunsko luknjo in neto zadolževanje zopet v tem letu 3 milijarde. Če seštejem, gremo na 10 milijard. Pa ljudje božji, jaz si kaj takega ne bi upal narediti, se toliko zadolžiti. Kako se bomo skopali iz tega ven? In veste zakaj raste tudi družbeni bruto produkt? Mogoče bo predsedujoči tudi vedel za to, ker je iz obale. Veste kdo so glavni kupci počitniških stanovanj danes obali, je oživelo, ker se prodajajo zadeve, bruto družbeni produkt, iz tega denarja, ki smo se zadolžili, smo tudi izplačali skoraj milijardo dodatkov, zdaj pridejo podatki, da nekateri so dobili še 81 tisoč, s tega denarja si kupujejo ljudje počitniška stanovanja in zaradi tega imamo gospodarsko rast. Ampak gospodarsko rast imamo enako kot v letih 2004, 2008, ko smo danes omenjali, ko je gospodarska ras iz 17 milijard zadolženosti je šla Slovenija na skupno zadolženost 43 milijard, ki jo nekako uspevajo ohranjati na istem nivoju v naslednjih letih.

se reče temu, banka centralna je to, sprostili so povsod, tudi Federal Reserve v Ameriki z dolarjem. Zato, ker je sedaj pač dejstvo, da je poceni denar. Samo jutri, če mi to ne bomo vrnili

Mi v letih 1918, 1919 smo imeli prvič po ogromnih letih pozitivno, da smo nekaj denarja ohranili, da smo zmanjšali to zadolženost in to odvisnost. Dajmo razmišljati in to meni se zdi, da je zelo neodgovorno tako se zadolževati, ne razmišljati koliko se bomo… ni nobene perspektive, ni nobene jasnosti koliko se bomo iz tega… Naj se s tem ukvarjajo naslednje vlade, nas to ne briga – lahko nekdo reče lahkotno, tako kot nekateri čuje, ampak to ni to. Zato mislim, da je današnja seja popolnoma na mestu, da se pogovarjamo o odgovornosti te vlade in kam plujemo in to nezaupanje. Nezaupanje med ljudmi, inštitucije se nam rušijo. To bo treba popravljati, ampak po demokratični poti, ne po nasilni. In še enkrat bom poudaril nekaj, mi nikakor nismo ne organizirali, ne zraven nismo bili, niti ne podpiramo nasilne proteste. Absolutno smo proti. Smo za proteste, ne pa za nasilne proteste. In ne nam, prosim, tega pripisovati. Hvala lepa.

Ker ponavadi besede tistih, ki govorijo veliko ali pa največ povedo kar o njih samih, sem se odločil, da bom današnjo razpravo začel s citati nekaterih glavnih akterjev, predlagateljev, tistih, ki so zahtevali sklic današnje seje. Gre pa za citate, da se bomo lažje poistovetili, iz obdobja, ko je nekdanji predsednik Vlade Marjan Šarec odstopil. Citiram, Marjan Šarec: »S 13 poslanci in s to koalicijo in situacijo v državnem zboru pričakovanj ljudi ta hip ne morem izpolniti.« Naslednji citat bo, spoštovane in spoštovani, odgovor gospoda Dejana Židana, takrat predsednik Socialnih demokratov, novinarka ga je vprašala: Kdaj ste izvedeli za odstop? Torej, citiram gospoda Dejana Židana: »Danes. Kakor običajno partnerji niso bili obveščeni. Bili smo obveščeni preko medijev.« Konec citata. Naslednji citat bo citat predsednice Stranke Alenke Bratušek gospe Alenke Bratušek. Takole je dejala: »Res pa je, da so področja, kjer pravzaprav nismo naredili veliko ali skorajda nič. In to je prav področje zdravstva. Šarec je pač izbral politično nestabilno pot predčasnih volitev, ki ljudem pravzaprav ne bo pomagala.«

»Ta koalicija namreč ni več imela nobenega smisla. Ukvarjala se je samo še z medsebojnim komolčenjem in kadrovskim kupčkanjem. Ta koalicija se je sesula sama vase.« Konec citata. Spoštovani in spoštovane! To so zaskrbljujoče razmere v državi, ki so vladale pred več kot letom in pol. To je bilo naznanilo politične krize v Republiki Sloveniji, ko se vam še slutilo ni, da prihaja epidemija, pandemija. Sedaj boste pav KUL delili aktualni vladi Republike Sloveniji nasvete o komunikaciji. Res, vi? Res, vi? Enkrat bi imeli predčasne volitve, enkrat ne bi imeli predčasnih volitev, enkrat bi imeli to, drugič tisto, dajte se zmeniti najprej, no. Saj na koncu je verjetno ključno samo to, da pač vladali bi, kako pa niti ni pomembno, samo da bi vladali. Danes, spoštovane in spoštovani, pa imamo zahtevne razmere v naši državi. Pandemija COVID-19 in seveda posledice, ki jih ta korona kriza tudi prinaša. In vi v KUL-u, kot se tako sami okličete, se pravzaprav že leto in pol na takšen ali drugačen način trudite, da bi razmere poslabšali, da bi nekako ustvarili izredne razmere v naši državi, da bi vrgli vlado in, tisto kar sem prej dejal, ponovno prišli na oblast. Drugo pa tako ni pomembno. In danes smo govorili nekaj o protestih. Ta nestrpnost, to netenje sovraštva se je začelo tule v Državnem zboru. Spomnite se razprav, oznak, ki jih še danes vsake toliko časa pripeljete na plano. Potem je na ulici zadeva eskalirala in niso več samo grozili politikom, sedaj grozijo tudi policistom, novinarjem, zdravstvenim delavcem. So stvari ušle očitno izpod nadzora. In poglejte, zame je nasilje nasilje. Upravičevati metanje granitnih kock, pljuvanje, grožnje s smrtjo, grožnje ne glede na to, kako se vi trudite relativizirati to zadevo ali pa upravičevati, je nasilje še vedno nasilje. In tule enačiti, za intermenco, danes smo slišali okrog protestov. Glejte, 42. člen Ustave Republike Slovenije je zelo jasen. Prvi odstavek pravi, zagotovljena je pravica do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj. Mirnega. In dejstvo je tudi, mislim, da se o tem pa lahko vsi strinjamo, da v trenutku, ko se protesti sprevržejo v nasilje, to ni branik demokracije, ampak je napad na demokracijo. Napad na demokracijo. In tretji odstavek 42. člena ustave, ki govori o pravici do zbiranja in združevanja, pravi, da zakonske omejitve teh pravic so dopustne, če to zahteva varnost države ali javna varnost ter varstvo pred širjenjem nalezljivih bolezni. S tem, da vaši shodi, spoštovane in spoštovani, ki ste se jih med drugim tudi udeleževali, to ne govorim na pamet, so neprijavljeni, torej so nelegalni, torej niso skladni z ustavo. In mimogrede, te shodi so naše davkoplačevalce in davkoplačevalke, naše državljane in državljanke stali že okrog milijon evrov, samo kar se tiče varovanja. Če je podatek posodobljen oziroma še višja številka, me bodo verjetno z ministrstva popravili. To so slike, s katerih ste se nekako dali legimiteto tem protestom, se jih udeleževali. Seveda jaz ne pravim, da se vi ne smete udeleževati protestov, to je pač vaša svobodna volja, ampak vprašajmo pa se, kakšno sporočilo dajete državljankam državljanom. Hodite na nelegalne, nelegitimne proteste, kršite ukrepe vlade in tako naprej, to pa samo po sebi pove veliko. In so to miroljubni protesti, protesti, na katerih se operira s smrtjo, na katerih se grozi, organizirano grozi, verjetno ni so vsi si doma isti plakat natisnili, ali pač? To je miroljubni protest? Je to miroljubni protest, spoštovane in spoštovani? Dajmo se nehat sprenevedat, no. Ne morete enačiti prijavljenih protestov, ki so mirni, ki imajo neka sporočila, s takšnimi protesti, na katerih se uničuje, razbija, pljuva, grozi, meče granitne kocke. Ne morete tega početi. In, spoštovane in spoštovani, dejstvo je tudi, da vsaj posredno je lahko to, kar se dogaja v tem tednu, ko se grozi predsedniku vlade, ministricam in ministrom te vlade, tudi poslankam in poslancem, celo celim poslanskim skupinam tega Državnega zbora, lahko posreden odziv to, kar se je začelo v tem Državnem zboru, ko ste začeli netiti sovraštvo, netiti nestrpnost. Medtem pa, spoštovane in spoštovani, ta vlada pod vodstvom Slovenske demokratske stranke in Janeza Janše dela. In o tem pričajo konkretni podatki, tudi podatki mednarodnih institucij. 8 oziroma 9 protikorona paketov je bilo v tem času sprejetih in po oceni Fiskalnega Sveta Republike Slovenije preko 4,7 milijarde evrov namenjenih neposredno prebivalstvu in gospodarstvu za blažitev posledic epidemije COVID-19. Današnji podatek, spoštovane in spoštovani, vrednost neto finančnega premoženja gospodinjstev v Sloveniji je konec leta 2020

Visoka gospodarska rast, ki nam jo napovedujejo tudi mednarodne institucije poleg našega domačega Umarja. 6,1 v letošnjem letu, 4,7 v letu 2022 in 3,3 in 3,3 odstotka BDP v letu 2023. Ob tem lahko povem, da je v proračunskih dokumentih, ki so razvojno naravnani jasno razvidno, da v letu 2022 bomo namenili za investicije 2,29 milijarde evrov in v letu 2023 2,23 milijarde evrov. Poglejte proračune in koliko je bilo za investicije namenjeno, ko ste bili na oblasti vi »kulovci«. Naslednji kazatelj je nizka brezposelnost. Slovenija ima eno izmed najnižjih brezposelnosti v EU. Po podatkih Eurostata iz začetka tega meseca imamo 3,9 odstotno stopnjo brezposelnosti v povprečju EU je 6,8 odstotka. Sproti korona paketi je ta Vlada rešila preko 300 tisoč delovnih mest. Investicije v zdravstvo preko 2 milijarde v naslednjih 10 letih za prostore, za opremo, za kader. To odgovarja na probleme, ki jih je pokazala aktualna kriza in na neke širše dolgoročne probleme, ki so se kazale tudi v preteklosti. Za investicije v vrtce in osnovne šole je ta Vlada namenja 114 milijonov evrov. Veseli me, da bo tudi Občina Tržič v sklopu tega prejela 2,3 milijona evrov za izobraževalno in športno središče Križe. Naslednja pomembna zadeva je, ki kaže, da se ta Vlada zadeva pomembnosti lokalnega okolja in enakomernega razvoja Slovenije je dvig povprečnine slovenskim občinam. Leta 2019 je povprečnina znašala 589 evrov Leto 2020, ki je bilo bistveno bol zahtevno leto pa se je dvignila skoraj za 35 evrov. Dvignila se je tudi v letu 2021 na 628,20 evrov, kar je dobrih 39 evrov več kot leta 2019, ko je bila na oblasti Šarčeva vlada. Tudi v letu 2022 in 2023 bodo povprečnine skokovito narasle. Če primerjamo z letošnjim letom bo naslednje leto povprečnina za 16,8 evrov višja, če primerjamo z Šarčevo vlado pa za skoraj 56 evrov višja in v letu 23 še dodatna 2 evra gor torej na 647 evrov. Več denarja za slovenske občine pa je več denarja za investicije, za ljudi in višji standard življenja. Spoštovane in spoštovani, dovolite mi, da preden sklenem svojo razpravo se dotaknem nekaj intermenc kot odziv na to, kar ste danes tudi razpravljali. Prej sem govorim že o protestih. Sedaj pa takole, kar se tiče govora o človekovih pravicah smo danes poslušali kako ste v SD branik. Seveda ste branik, ko gre za pravice človekovih pravic tistih, ki se strinjajo z vami, ko se pa kršijo človekove pravice tistim, ki se ne strinjajo z vami pa ste zelo tiho ne glede na to kako glasno govorite v mikrofon in ne glede na to kako vas to moti je to dejstvo. Vaši znaki in odzivi samo pričajo, da vas resnica boli. Še ena zadeva. Ne vem kako si vsi skupaj predstavljate, ampak slišali smo danes s strani LMŠ, da bi danes morala cela Vlada tukaj sedeti je pa to rekel poslanec Liste Marjana Šarca, ko je tretjina ali pa četrtina članov članov njihove poslanske skupine sedela v tem Državnem zboru tisti trenutek pa ne bom sedaj govoril koliko jih je v tem Državnem zbor, ampak samo tako kot odziv, ker sam zelo nerad govorim koliko jih je tukaj, ker lahko spremljajo zadevo seveda tudi iz pisarne. Še četrta intermenca pa je glede bančne luknje. Kolega Rajh je nekaj besed o tem spregovoril. Tukaj se ne bom dolgo zadržal, ker bomo jutri na Odboru za finance verjetno res imeli ogromno časa in bomo lahko celovito razpravljali o tem največjem finančnem fiasku v zgodovini Republike Slovenije, ki si ga je privoščila takratna Vlada pod vodstvom Alenke Bratušek. Bom pa dodal tole. Visoke obrestne mere so bile takrat bistveno višje kot so danes. In če pogledamo obresti oziroma izdatki za servisiranje dolga državnega proračuna

vlada Alenke Bratušek pa bankam in elitam, ampak več o tem seveda jutri. Spoštovane in spoštovani, ker je bil moj uvodni del razprave nekoliko bolj KUL obarvan, mi dovolite, da tudi sklenem svojo razpravo s KUL odtenki. Zdaj, glede na izkušnje, vsaj gospe Alenke Bratušek in gospoda Marjana Šarca, bi človek pričakoval, da bosta vedela, da če aktualni predsednik vlade odstopi, da to še nujno ne pomeni predčasnih volitev. Ali je bila res ta lekcija meta puške v koruzo popolnoma brez nauka. Tako da, dajte nehati s to, s to javnostjo pa predstavo za javnostjo, da hočete predčasne volitve. Gospod Marjan je bil predsednik vlade, gospa Alenka je bila predsednica vlade, pa se nista glih izkazala. Mislim, da ne rabiš biti nek genij, da ugotoviš, da gospe Tanji niti približno ni, da bi prišla iz evropske plače na trikrat nižjo plačo v Slovenijo. Res pa je, da je pa njenemu strankarskemu kolegu in tudi podpredsedniku te stranke pa verjetno veliko do tega, da bi šel pa iz slovenske na vsaj trikrat večjo evropsko plačo, če bi se to zgodilo. In s tem seveda je tudi bolj pojasnjeno, kako goreče je danes gospod Matjaž v svoji razpravi lagal in napadal to vlado. No, spoštovane in spoštovani, pa da ne bom izpustil še glavnega iz te KUL druščine, gospoda Luka, ki je v bistvu na prvo žogo s svojimi razpravami lahko zelo všečen. Žal pa živi v napačnem stoletju. Z glavo v socializmu, z rokami in nogami pa popolnoma v kapitalizmu. Pameten telefon, zasebno zdravstvo in tako naprej. Pa nič ni narobe s tem, da me ne boste narobe razumeli, samo a veste, govorite eno, delate, živite pa nekaj povsem drugega. Ampak to smo od socialistov tako ali tako že navajeni. Pravite, da boste sodelovali. Videli smo v uvodu moje razprave, kako to zgleda v praksi. Zdaj ste se odločili, da boste pač sodelovali na podlagi izključevanja tistih, ki ne mislijo, tako kot vi. Zdaj, kako ste zreli, ste najbolj sami pokazali danes, ko smo glasovali o Zakonu o dolgotrajni oskrbi, ki se dotika vseh državljank in državljanov Republike Slovenije in ki prinaša to, da bo tretje življenjsko obdobje za vsakega izmed nas ne glede na to, kje živi, ne glede na to, kakšen socialni standard ima, varno, mirno in dostojno. In enako ste pokazali, ko smo danes glasovali o zakonu oziroma noveli Zakona o dohodnini, ko ste pobegnili in ste zelo jasno pokazali, kakšno je vaše stališče. Vi ste proti temu, da bi do leta 2025 s postopnim dvigom splošne olajšave, torej z nižjo obdavčitvijo dela, z nižjimi obdavčitvami plač sleherni posameznik v Sloveniji, ki dela in ustvarja, spoštovane in spoštovani, na letni ravni dobil dodatno plačo. Tako preprosto je to. In tega ne zna pojasniti niti gospa Lidija Jerkič niti to ne znate pojasniti vi. Tako da, glejte, programa tudi nimate, ne, še vedno ne. Tako da, mogoče, kmalu bo december, mogoče pišete dobrim možem, pa vam ga prinesejo. Dajte si priznati, da ne boste nikoli Janez Janša, čeprav ga nekateri očitno celo sanjate. Veste, trikrat voditi Vlado Republike Slovenije, dvakrat predsedovati Svetu Evropske unije pač ne more vsak. Sprijaznite se. Vem, preboleli ne boste, ampak upam pa, da boste vsaj to sprejeli in če ne prej po naslednjih državnozborskih volitvah, ki bodo redne, in ko bo Vlado Republike Slovenije ponovno, že četrtič, sestavil Janez Janša, želeli sodelovati v dobro državljank in državljanov Republike Slovenije, v dobro naše domovine. Hvala lepa.

smo ponosni, da ne bomo nikoli taki kot Janez Janša. Mi smo ponosni na to, da naše vlade ne sprejemajo zakonov, za katere ni znanih finančnih virov. Mi smo ponosni na to, da ljudem ne lažemo. Mi smo ponosni na to, 19.50 (nadaljevanje) neznanimi viri. Mi smo ponosni za to, da ne dajemo denarja tajkunom. Mi smo ponosni za to, da nismo ustvarili dolga, ampak da smo ga morali vaš dolg plačat, in nas še zmeraj zaradi tega boli glava. In mi smo ponosni, da se ne sprenevedamo. In mi smo ponosni, da smo odgovorni in da poznamo javne finance in da nam je mar za prihodnost Slovenije. Mi smo ponosni, da ne lažemo in ne zavajamo. veste, to treba jasno povedat. In mi imamo izkušnje in imamo znanje in vemo, kaj se zgodi, ko nekdo troši denar in nima občutka, da ga je potrošil. Nas zaradi tega še danes boli glava in tudi zaradi tega, na kak način se sedaj denar porablja, govorimo o 10 milijardah evrov novega dolga v 2 letih, nas bo tudi v prihodnje bolela glava. In govoriti, da imamo gospodarsko rast, ki temelji izključno na zadolževanju, in to predstavljat kot uspeh, to je sprenevedanje, to je nekorektno, to je neodgovorno. In jaz še enkrat opozarjam in ponavljam, zaradi razstreljenih javnih financ, zaradi nesprejetega rebalansa proračuna, zaradi tega, ker ne vemo, kakšni bodo novi proračuni, zato ker ne vemo, kakšno je stanje javnih financ – vemo, da je slabo, in na to nas opozarja in fiskalni svet in, bom rekel, Banka Slovenije, da obstajajo tveganja – to so izzivi, ki nas čakajo. Na te izzive bo treba odgovoriti. In tudi, ko govorimo o stroških zadolževanja, to so podatki Ministrstva za finance. Govori, to so podatki o sintetični evrski obrestni meri

Hvala lepa. Besedo ima državni sekretar, Franc Kangler. Izvolite. FRANC KANGLER: Hvala lepa, spoštovani predsedujoči. Poslanec, gospod Rajh me je izzval, kadar je začel govoriti, da bo nekoga bolela glava. Veste, očitali ste tej vladi, da troši denar. Velika razlika med prejšnjo vlado in to vlado in tudi tisto, ki jo je vodila vaša predsednica. A vas nič ne boli glava, ko ste sanirali banke in preveč denarja vložili v banke? Prihajate iz Maribora, spoštovani kolega, banko mariborsko, novo kreditno banko za sanacijo je vlada,

opozarjam vas, ne kršite 75. člen poslovnika, ko posegate v besedo nekomu, ko govori. Gospod državni sekretar, izvolite. Je vlada vložila 800 milijonov, kasneje pa banko prodala naslednje leto za 240. Kam je šla razlika? Ta vlada, ki je sanirala probleme in ki je se zoperstavila Covidu, pa je dala denar ljudem, gospodarstvu, turizmu. In gospodarska rast je tista rast, ki se opazi, da je vlada pravilno naložila denar. In najnižjo brezposelnost v zgodovini Slovenije 3,9 % je odraz hitrega in učinkovitega delovanja Vlade Republike Slovenije, ki jo žal pač vodi Janez Janša. Prejšnja vlada ni bila sposobna niti črpat vseh evropskih sredstev. Pa vprašajte malo ministra Černača ali pa državno sekretarko Moniko Kirbiš, čem je bil problem in koliko denarja smo si v tej vladi izborili v Evropi za sanacijo Covida in gospodarstva in podobno, koliko milijard. O milijardah govorimo, spoštovani poslanec. Ampak ko ste slišali v koaliciji KUL, ker to za vas ni bilo kul, ker je ta vlada več milijard pripeljala v Slovenijo, je bila to za vas velika bolečina. In danes tukaj, ko vam odgovarjam v imenu vlade, ne kot državni sekretar, me napadate in se derete na mene. – 19.55 (nadaljevanje) pravico v imenu Vlade, da vam odgovorim, zakaj te Vlade ne bo bolela glava, ker ta Vlada je vložila denar in ga podarila na nek način ljudem, da preživijo, da obdržimo delovna mesta, da imamo nova delovna mesta in zato mene, pa marsikoga, ne bo bolela glava, zato, ker sem vesel, da slovenski narod ima zaposlitev, ima delo, 3,9, to je boleče za vas, to si in izmislil Janez Janša, to si ni nihče iz koalicije izmislil, ta procent, ampak to je mednarodna organizacija OECD ugotovila, da je brezposelnost v Sloveniji samo 3,9 % ljudi. jaz vem, da je to boleče, za koalicijo in mi ne izključujemo, ta Vlada ne izključuje, ta Vlada povezuje in združuje. In če še vam odgovorim, na izključevanje, samo si poglejte, kaj se je zgodilo danes v Državnem zboru, kakšne napade ste izvedli na predsednika Državnega zbora, ker je odgovorno in vestno ostal v Državnem zboru in izglasoval vse zakone, ki so nujno potrebni za to državo. Zakaj ste ga vsi napadli? Ali ni res? Ali ste pogledal, kaj so pisali nekateri poslanci. 12.45, tvit poglejte, Marjana Šarca.

Vsi ste ga imeli za izdajalce, zato, ker je človek odgovoren do svojega dela in na ta način vi izključujete svoje ljudi, zato, ker so odgovorni do Državnega zbora in do ljudi. Pa to ste danes pokazali, oprostite, to si jaz ne izmišljujem. Zakaj ste ga napadli, predsednika Državnega zbora, če je vaš predsednik? In ko govorite, da Janez Janša tvita, poglejte si v koaliciji Kul, kako ste tvitali in ga imeli za izdajalca in podobno. Zakaj pa? A to ni sovražni govor, da svojega kolega iz koalicije Kul ali pa podpornika, tako obdelate, da je to prava žalost? In odgovarjam vam, vsem, ki ste govoril o tvitanju Janeza Janše. Ampak prvo morate pomesti pred svojim pragom, ker ste popolnoma enaki, pri tvitanju, pri številu tvitov, vsebina pa različna, vsebina pa različna. Vi izključujete, mi povezujemo in združujemo. Žal.

pravilnik in namen njegove prisotnosti. Torej, to je vaša naloga, tudi zato ste dobili zaupanje nas, poslancev in če tega niste v stanju delat, potem prosim odstopite in prepustite delovno mesto komu, ki je tega zaupanja vreden. Spoštovani državni sekretar, jaz verjamem, da vas ne boli glava, boli pa vse tiste, ki so dolgove, bančne, morali plačat in tudi sam sem bil razlaščen, moja delnica je bila kar naenkrat vredna nič evrov, zaradi tega, ker je v letih 2004 – 2008, Vlada po domače tajkunom dajala posojila in je bila že v tistem času vrednost kreditne banke Maribor negativna, torej je bila vredna minus sto evrov in še enkrat, spoštovani državni sekretar, dolgove, ki so takrat nastali, je plačalo slovensko ljudstvo, ker drugače bi te banke šle v stečaj, ljudje bi ostali v bankah brez prihrankov. Ti, ki so imeli kredite, bi jih morali hipno vrnit in tako poslovanje, kot smo ga takrat bili priča, nas spominja na to, kaj se lahko tudi v prihodnje zgodi, ker je današnje poslovanje slovenske Vlade na sila moč enako. In te dolgove, ki se danes ustvarjajo, te obveznosti, ki se danes prejemajo, na podlagi neznanih virov, je seveda to sprenevedanje in če o tem govorimo, TRAK: (VP) 20.00 (nadaljevanje) nekdo nekomu nekaj obljublja, da mu bo izvedel, in sprejema zakone brez zakonske osnove, torej zakone brez finančnega pokritja, je to tako kot da bi napisal ček brez kritja. Hvala lepa. Spoštovani gospod poslanec. Kot prvo, predstavnik vlade državni sekretar Kangler je odgovarjal na vprašanje. Kot drugič, vi gotovo niste tisti, ki boste sodili in žalili nekoga, da je sposoben ali nesposoben. Zato vljudno prosim, nehajte posploševati in sovražno govoriti in dajati neko etiketo tako ali drugače. Gospa Anja Bah Žibert je želela repliko. Izvolite. lepa. Postopkovni predlog sem želela. In sicer saj ste delno že naredili. Želela sem, da se opozori poslanca Rajha, naj ne žali. Jaz govorim tukaj o kolegih poslancih, ne o sebi. To, da ste žalili podpredsednika na način, da ni sposoben voditi seje, je nesramno in nevredno dela poslanca. Še ob tem, da ne poznate poslovnika. Kajti dejstvo je,k da predstavnik vlade se lahko v proceduro oziroma v času razprave oglaša tako kot predlagatelj, tako kot vi. In vi ste govorili o stvareh, ki sploh niso predmet tega vašega pamfleta. In vso možnost ima predstavnik vlade, da odgovori. In še nekaj. Ne delajte se norce. Veste, kaj ste danes izrekli? Da je gospodarska rast povezana oziroma odvisna od zadolževanja. Pa dajte nehat, no. Res pa je, da je zaradi zadolževanja, ki smo ga namenili državljankam in državljanom, podjetjem, da so lahko delovali v najtežjih časih, rezultat tukaj. Pakete, t.i. PKP ste napadali, ampak tukaj so rezultati. Gospodarska rast je rezultat pravilnih odločitev vlade, kajti vlada je tista, ki omogoča dobro, pozitivno gospodarsko okolje v državi, in to ta vlada dela. Vi ste pa devali denar v privatne banke, vi pa ste devali denar tistim, ki ga nikoli niso vrnili. Pa tudi za zapahe niso šli. Hvala lepa, gospa poslanka, da ste dopolnili moj odgovor gospodu Rajhu.

razni cerkveni holding in prijatelji. Videli smo en posnetek, na kakšen način se je to odvijalo. In teh pufov torej nismo ustvarili mi, ampak takratna vlada, ki je direktno upravljala z bankami. In te dolgovi, ta denar je šel tajkunom, je šel tja. In jaz prosim, da ko govorite,

Hvala, gospod podpredsednik, za besedo. Jaz nisem mislil o teh zadevah danes govoriti, ker imamo dejansko jutri na Odboru za finance si imeli čas vse to povedati. Ampak malo je tako, ko vse tako govorite. Glejte, Alenka Bratušek je bila članica nadzornega sveta Nove kreditne banke Maribor od 2009-2011. Pred tem je bila na Ministrstvu a finance. Tako, da če so vsi odgovorni, potem je pa tudi vaša predsednica Alenka Bratušek odgovorna. Tako, da dajte se nehat norca delat iz državljank in državljanov. Hvala lepa.

Hvala lepa. Predlagam, da gremo naprej. Besedo ima Rudi Medved, pripravi naj se Samo Bevk. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Saj se ne bi odzival na to ostro izmenjavo mnenje danes popoldne in že ves večer, tako da, sem na začetku omenil, da bo moja razprava več ali manj dolgočasna. Ker sem se želel držati teme, o kateri pa očitno pravzaprav ni prave volje, da bi govorili. Zato se vendarle moram odzvati predvsem na ugotovitev, da ima seveda državni sekretar vso pravico odgovarjati na vprašanja, ki so mu zastavljena, ampak jaz se ne spomnim, da bi mu kdo zastavil vprašanje, kako komentira odziv političnih strank na današnje dogajanje v Državnem zboru. Jaz se tega ne spomnim. Ali pač? Ali pa sem preslišal. Tako pa se obnaša kot politični komentator, na Novi 24, in klafta vse okrog sebe, deli nauke in v celoti gledano napada opozicijo. In to ves čas. To ves čas. Od 14. ure dalje. Tako kot seveda tudi ta razprava teče tako. In gospod državni sekretar, jaz vam verjamem, ko pravite, da te vlade ne bo bolela glava. Ne, te vlade nič ne boli glava. Bo pa seveda glava bolela prihodnjo vlado, pa še marsikatero prihodnjo vlado ravno zaradi ravnanj te vlade. Gospod Ferjan se je poglobil v profiliranje posamezne stranke, posameznega vodje strank opozicije. Jaz ne bom sicer se odzival na njegove njegove komentarje, je pa tisto, kar je citiral v zvezi z Marjanom Šarcem, seveda je res, saj je res to rekel, ne, ja. Zakaj je odstopil? Ker vlada ni imela večine. In ko ugotoviš, da vlada nima večine, se ne zapodiš po parlamentarnih hodnikih in vlečeš poslance za rokav, za lase in kdove za kaj še vse, da bi jih pripeljal v dvorano in si nekako zagotovil preživetje. Tega pač ni počel in je odstopil. Logično, popolnoma naravna, naravna odločitev. In še nekaj. Neprijavljen shod ni nelegalen shod. Toliko, mislim enkrat za vselej. Neprijavljen shod je v skladu z Ustavo Republike Slovenije. Govorim o neprijavljenem shodu, ne govorim o tem, kaj se je na katerem shodu potem dogajalo, da je prihajalo tudi do nasilja. Ampak ljudem je treba pač povedati in ne zavajati. Neprijavljen shod ni v neskladju s slovensko zakonodajo. Pa ta nenehna samohvala, kaj vse ste dali državljanom. In naštevanje, nenehno naštevanje, vključno s povprečnino. Ja, seveda, saj če se zapufaš, tudi razdeliš lahko. Pozabljate pa, ko ste bili v opoziciji, ste dali na Ustavno sodišče proračun vlade Marjana Šarca, ki je imel presežek. Pa ste ga dali na Ustavno sodišče. Seveda, zdaj, ko fiskalno pravilo ne velja oziroma ne glede na to, da vas Fiskalni Fiskalni svet čedalje glasneje opozarja, kaj počnete z javnimi financami, zdaj pač dajemo. In

Kaj je tukaj, sprašujem državnega sekretarja, nedemokratičnega, če odpremo razpravo o trenutni situaciji v državi. Po našem prepričanju je ta takšna, da terja, da presekamo in omogočimo državljanom volitve. Kaj je tu nedemokratičnega? Kaj je danes kdo storil nedemokratičnega? In hkrati seveda nas malodane v opoziciji obtožujete, da skorajda mi mečemo granitne kocke. Ali smo danes kakšno granitno kocko prinesli v parlament? Zakaj je taka razprava nedemokratičen rušenja vlade? Se pa ne čudim, Se pa ne čudim, da koalicija skupaj z vlado teh skrb vzbujajočih razmer v državi ne vidi. Zaprla se je v nek mehurček samozadovoljstva

za vse je pa kriva opozicija in seveda da ne naštevam dalje. Predsednik vlade navadno cel spisek teh krivcev potem tudi objavi, da se človek vse že težko zapomni. vsega je kriva opozicija. In od tod prihaja danes iz koalicije dialoga en sam napad, napad, napad na opozicijo,

In ne postavljajte na prvo mesto uspešnega spopada z epidemijo. Ob tej situaciji, ob taki situaciji, ki jo imamo od začetka epidemije v Sloveniji, da si kdo sploh upa govoriti o uspešnem spopadu z epidemijo, ali pa živimo v nekem drugem svetu. In to poslušamo kar naprej. Rešujemo vas. Prosim, ne nas toliko reševati. Poglejte, kakšno imamo situacijo. In kje je eden izmed poglavitnih problemov, da ste državo pripeljali tako daleč kot ste jo. Do tod, je rekel nekdo, ja seveda do tod. Tako daleč, da smo bili tik pred tem, da v tej državi uvedete še verbalni delikt. Hvala bogu, da je Državni zbor premogel toliko zdravega razuma, da smo to preprečili. Problem pa je, da ta vlada, nihče v tej vladi nikoli ne prevzame odgovornosti za nič. Torej, nihče nikoli ni nič kriv in po spisku vedno znova naštejete kdo zunaj tega vašega mehurčka je kriv za vse, kar se dogaja. Standardi prevzemanja odgovornosti so nekoč, pa ne tako davno, v tej državi že obstajali, pa ste najbrž pozabili. V prejšnji vladi je okoljski minister odstopil takoj, ko se je začela v zvezi v zvezi z njim kriminalistična preiskava. Minister Bandelli je odstopil zaradi nedostojne komunikacije. če bi v vaši vladi odstopali zaradi nedostojne komunikacije bi pravzaprav morali odstopiti že davno skorajda vsi. Minister Prešiček je odstopil zaradi prevažanja instrumenta. Danes so vsi ti odstopi zdijo ti odstopi zdijo naravnost bizarni. In še bolj bizaren se zdi naslov enega izmed medijev izpred dveh let,

ukradel sendvič in odstopil. To je bilo takrat dno slovenske politike in to so bila dna slovenske politiko, ko sem vam naštel kdo od ministrov je odstopil. Kaj imamo potem, jaz vas sprašujem, kaj imamo potem danes? Kaj imamo danes? Torej dna. Dna ni več. Dna očitno ni več. Mi imamo ministra, ki je v sodni preiskavi, ampak pravosodnega ministra, pravosodnega ministra, ki je v sodni preiskavi. Pa kaj, ne. So what, bi rekel predsednik države. Ministra, ki pravzaprav od pravosodnih poslopij bi lahko od znotraj videl samo sodišče očitno, ampak ne. v tej Vladi se mu ne zgodi nič in tudi seveda nikakršne potrebe ni kazal, da bi odstopil. Imamo okoljskega ministra, ki je dobil ne samo zaušnico, ampak par klofut, tako grdo je izgubil na referendumu o Zakonu o vodah, ki ga je tako krčevito branil. V vsaki normalni državi bi tak minister odstopil, tudi v Zimbabveju, ki ga večkrat da predsednik Vlade za primerjavo. Še v Zimbabveju bi odstopil. Pa je bil ujet zdaj v nekih prisluhih ali karkoli je že tisto bilo in tudi, če je bila lepljenka, saj ne vemo kaj pravzaprav je bilo, ampak da bi bila pa taka lepljenka, da bi vsako besedo posebej zlepili, da bi artiluliral, da je glupo plačevati davke, to pa tudi jaz ne verjamem, je vse v resu. Nič, mafija ga preganja. Mafija ga preganja. Imamo zdravstvenega ministra, ki je ves čas prisegal na stroko in vse skupaj vse nas pozival, zaupajte, zaupajmo stroki. ravno on je povozil stroko. Ravno on je povozil stroko in zdaj so tako zavozljali to zadevo okrog tega cepiva Janssen, da tako ali tako nihče ne ve kaj je takrat bilo, kaj ni bilo, kaj je administrativno, kaj je strokovno, ampak je povozil stroko in s tem dogajanjem okrog cepiva Janssen povzročil dodatno nezaupanje ljudi, ne bom rekel v cepljenje, ampak sploh v ukrepe te Vlade na področju boja proti epidemiji. In poglejte datume, kdaj se je to dogajalo in kdaj je popolnoma praktično upadlo zanimanje za cepljenje, kar je žalostno. Žalostno je, da ta Vlada ni premogla strateškega preboja, prepričevanja državljanov naj se cepijo, ampak je popustila na način, da so na koncu pravzaprav vse skupaj preglasili anticepilci in kdove kateri še zagovorniki teorij zarot.

Vselej znova smo poudarjali kako pomembno je cepiti se, nenazadnje smo tudi cepljeni, tudi poslanci. Kdo je kriv? Kdo je kriv? In zakaj je potem treba, ko že tako ali tako situacija, epidemiološka situacija gre navzdol, ljudi ne znate nikakor več prepričati naj se cepijo, zakaj je treba na na neko nedeljo, na neko spokojno nedeljo, zakaj mora takrat predsednik Vlade zapisati in ozmerjati seveda spet vse okrog sebe, da se dan prej ni nihče cepil in se še zlagati povrh. In se še zlagati povrh,

se v nič ne imenujemo. Koalicija »kul« to ni nobeno uradno ime štirih strank, ki smo podpisale sporazum. Pa Ustavno sodišče pa Vrhovno sodišče pa informacijska pooblaščenka pa 24ur.com pa RTV Slovenija vsi ogrožamo zdravje. Vsi ogrožamo zdravje, ker ta Vlada ni znala prepričati ljudi naj se cepijo. Ni znala prepričati. Za koordinatorja cepljenja oziroma kaj je že mislim, da kampanjo vodi ta. Jaz nisem videl ne enega njegovega zapisa, kjer bi ljudje motiviral naj se cepijo videl sem pa zmerjanje vse povprek njegovo vsake stranke posebej pa tega medija pa unega medija pa tam bi malo urejal pa te oddaje bi urejal Ja samo s promocijo cepljenja se ni ukvarjal, ja samo s promocijo cepljenja ne in potem se pa čudimo mislim, da imamo precepljenost kakšno imamo in to je izvirni greh. To je izvirni greh, spodletela popolnoma spodletela strategija cepljenja in nič ne kaže, da jo boste lahko spremenili sedaj pa sploh ne, ker so vas tako ali tako že davno preglasili in to je zelo žalostno. Mislim, da smo v Sloveniji tako disciplinirani in odgovorni ljudje seveda, da bi z nekim pravim pristopom jaz mislim, da z lahkoto precepili, bi se z lahkoto precepili in z lahkoto bi seveda, potem ne gledali s solzami v očeh gor proti Skandinaviji kako Danci fajn živijo, ker so se pač precepili. Nič nismo slabši mi od Dancev, zakaj pa bi bili? V vsem tem, ko že navajam ministre je pa seveda minister Hojs poglavje za sebe. Pa ne, zaradi tega njegovega smešnega odstopa. On je odstopil, ampak ne, zaradi odgovornosti ljudstvu. Zaradi odgovornosti in strahu pred predsednikom Vlade, ker pač ni takrat v tistem trenutku izpolnil misije, ampak je dobil vojski so nam rekli »odstav«. Nazaj pojdi, nisi izpolnil naloge. Igra pa dobro igro s tem prihajanjem na operativne štabe ob protestih, da se, potem mi vsi ukvarjamo ali je bil tam ali ni bil tam, kaj je počel, ni počel in to je potem top tema. Kaj se dogaja zadaj na policiji se pa počasi pozablja, se pa počasi pozablja? Da tam poteka neusmiljena politizacija in neusmiljeno politično podpiranje celotnega sistem Policije. Morda res ne pravijo, da je v Tacnu kazenski vod. Ampak veste kako v Policiji sedaj imenujejo Tacen? Odpad policijskih šefov, ker z vseh pozicij znotraj policije ste pač odstranili in moram reči to ni politično kadrovanje to je ilustracija. Torej odstranili vse kadre, ki vam niso po volji ne glede na njihove kvalifikacije, strokovno, dolgoletno delo v Policiji imajo sedaj te ljudje tam pisarne s fikusi pa tu in tam kakšen računalnik in so praktično brez dela. To, da prodajate zgodbo o tem, da je treba seveda zaradi potreb po policijskih kadrih imeti tudi ljudi, ki bodo te

en sam, si je našel neko vzporedno delo, da vsaj deloma uči tudi na akademiji v Tacnu, pa nihče drug, pa nihče drug, nobeden od njih ne uči, vsi so po nekih teh delovnih skupinah, za katere jim takratni direktor Jurij sploh ni znal povedati, kaj bodo počeli, pa še danes jim pravzaprav nihče ne zna natančno povedat, kaj naj počnejo, ampak tam so. In nihče ni bil odstranjen na način, kot je nekako v normalnem kulturnem svetu logično. Torej, če boš nekoga prestavil ali odstavil, najbrž mu poveš, da si se odločil, da ga boš odstavil, poveš mu, zakaj, najbrž je toliko spoštovanja pa že človek vreden, da se mu pove, zakaj mora z nekega delovnega mesta. Ampak ne, to se ne dogaja, to se ne dogaja. In tudi nikoli se ne reče drugače kot, odločeno je bilo, odločeno je bilo. Ja, kdo je odločil, kdo je odločil? Če sem se odločil, sem se odločil, če sem direktor. Ne, vselej je bilo odločeno. In tako imamo seveda to, zdaj pa res že za celo četo teh odstavljenih, pa vendarle visoko usposobljenih kadrov, ki praviloma ne delajo nič, ampak to še ni vse, ker se potem odstavljajo oziroma premeščajo tudi operativci, ki vodijo posamezne preiskave, zlasti tiste, ki niso po všeč vladi oziroma vladajoči stranki. Takih preiskav je kar nekaj, da jih ne naštevam. In tako sredi preiskave odstavijo vodjo preiskave, tudi brez kakršnegakoli pojasnila, zakaj. Kriminalist, ki je delal z njim na zadevi sumljivi nakupi opreme za potrebe boja proti epidemiji, kriminalist, ste rekli, je sam odstopil, se je kar sam odpovedal nadaljevanju te preiskave, ker je itak vedel, kaj ga čaka. In to ni edini tak primer. Bolj je zgovoren primer, kako in na kakšen način je na primer tega vodjo preiskave nasledil potem nek drug kriminalist, ki je prišel s policijske uprave Celje. In nenavadno je, da, ko se kriminalista s policijske uprave nekam premesti, jaz ne vem, a je to praksa v policiji, jaz ne vem, da ga sprejme minister, v tem primeru notranji minister in potem gre v službo na Nacionalni preiskovalni urad. Ta kriminalist je delal skupaj s kriminalistko na policijski upravi Celje, ki je zdaj že nekaj let tesna sodelavka ministra Počivalška. In ta kriminalist, glej si ga no, ko pride na Nacionalni preiskovalni urad, postane eden izmed dveh vodij preiskave v tej isti zadevi, ki preiskuje ministra Počivalška. Krog je sklenjen. Še tajno društvo PGC bi to znalo nekako bolje prikriti. To je pa že malo preveč prozorno. nič takega, državni sekretar, saj mi niste prej poimensko navedli, ampak ste že na odboru večkrat omenili, da vem da vem kakšne stvari o policiji, ki jih niti vi, pa na odboru ste omenili še generalnega direktorja policije, pa celo ministra, kaj jaz o policiji vse vem. Nič več ne vem, kot ve vsa slovenska javnost. to so vse javne zadeve. Stvari, o katerih jaz govorim, so govorili pričevalci na prvem zaslišanju na preiskovalni komisiji, ki jo vodim.

samo spremljati po medijih, pa treba je včasih tudi slišati, treba analitično skupaj, kaj se dogaja. Sicer pa nič novega, nič takega, da bi vas moralo biti strah, kaj jaz vse vem. Nič posebnega ne vem. Je pa res, da se bo pa najbrž na tej preiskovalni komisiji pa še marsikaj, marsikaj izvedelo. in podkrepilo našo hipotezo, da vendarle gre za izrazito in pretirano poseganje politike v policijo. Ne samo v kadrovanje, ampak tudi v čisto operativne odločitve policije. In tisto, veste, kar ne razumete čisto natančno, kaj pomeni v tem primeru politično kadrovanje. Kaj pomeni politično kadrovanje. Ne to, kar pravite, da mi pa že ne kadrujemo politično, saj imamo celo v kabinetu notranjega ministra, enega zaposlenega iz SD-ja. Ni to to. Politično kadrovanje je, ko politika, ko politika posega na polje kadrovanja v sistemu policije, čeprav za to nima pristojnosti. In minister sam govori, da nima pristojnosti, da je to vse v rokah, da je to vse v rokah generalnega direktorja policije in vodstva policije, ampak praksa kaže, da to ni res. Praksa kaže, da to ni res. In da mnoge premestitve znotraj policije tečejo mimo vednosti generalnega direktorja. Zanje ve šele post festum, potem ko je pač treba kakšno stvar podpisati. In to je ta realnost, to mi očitamo, ko govorimo o političnem podrejanju policije. Žrtve pa je teh 8 tisoč policistov, ne krivih, ne dolžnih, ki hočejo pošteno opravljati svoje delo, svoje poslanstvo, in vsekakor čutijo, da so javni servis za državljane. Oni so žrtve, boli jih, verjemite, če govorite kaj s policisti. Jaz ne vem, a govorite kaj z njimi. S policisti na terenu. Boli jih, da ljudje govorijo o njih kot o politični policiji, strankarski policiji in kdo ve kaj še vse. Ni jim vseeno. In tudi ni vseeno, ko zaupanje v poklic policista v dveh letih zdaj padel praktično na skoraj na nulo, ljudje preprosto temu poklicu ne zaupajo. Žalostno in škoda. In škoda. Tudi varnostno ni v redu, da se to dogaja. Policist je bil tisti, na katerega se seveda v neki stiski, ali pa ko je nekaj narobe, na prvega obrnemo. In to želimo tudi v prihodnje. In to sem prepričan, da tega do konca uničiti pa vendarle ne morete. Ne bom podrobneje o predlaganih priporočilih v zvezi s to sejo, ker tako ali tako ste jih zavrnili. Je pa seveda argumentacija vlade, da bi bile predčasne volitve škodljive za to državo, ker se ne bi mogli uspešno spopadati z z epidemijo, ker bi pretila nevarnost novih in novih neredov. Trditev, ki je dejansko nekje priletela iz vzporednega sveta. Kot da se ne ve, kdo je vzrok in zakaj je to nezadovoljstvo med državljani Republike Slovenije takšno kot je. Še celo grozi se, da bi bilo ob ob tem potrebno še okrepiti posredovanje policije, torej v bistvu še okrepiti represijo, kar je pravzaprav dobesedno grožnja. In človek se vpraša in ali bomo sploh dočakali redne volitve. Saj jaz dvomim, da bo v času, ko bo čas za redne volitve, da bo situacija glede na to, kar imamo zdaj, kaj bistveno drugačna. Jaz dvomim, če bo kaj bistveno drugačna. A bi potem tudi kar redne volitve preskočili zaradi tega, ker imamo epidemijo in to neverjetno nevarnost, da se bo vse sesulo, če bomo šli